Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, spoštovana Vlada, predsednik Vlade, ministrice in ministri, gospe in gospodje, začenjam z nadaljevanjem 29. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih seje je objavljeno na e-klopi. Lep pozdrav vsem prisotnim. **Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je z Vprašanji poslank in poslancev.** V okviru te točke bo danes na tri vprašanja poslank in poslanca opozicije ter na vprašanje poslanca vladajoče koalicije odgovarjal predsednik Vlade doktor Robert Golob. Zdaj prehajamo na postavitev poslanskih vprašanj. Poslanska vprašanja bodo postavili: Janez Cigler Kralj iz Poslanske skupine Nova Slovenija, Eva Irgl iz Poslanske skupine Nepovezani poslanci, Jelka Godec iz Poslanske skupine SDS in Dušan Stojanovič iz Poslanske skupine Svoboda.

Če človeka nočeš plačati, ne pričakuj, da bo opravljal delo, ki ga nihče drug namesto njega ne želi. To so vaše besede, predsednik Vlade, s katerimi ste pravzaprav zelo veliko obljubljali. To so bile besede, s katerimi ste nekako višali pričakovanja številnih zaposlenih, ki so zaradi teh vaših besed in zaradi, bomo rekli, tudi napovedi vaše Vlade pričakovali izboljšanje plač, predvsem znatno izboljšanje plač najslabše plačanim javnim uslužbencem, tistim iz plačnega plačne skupine J. Pričakovali so dostojno plačilo za vse zaposlene, zagotovilo, da v javnem sektorju nihče več ne bo imel nižje plače od minimalne, ter večje in bolj pravično nagrajevanje tistih, ki delajo dobro in delajo več. Cilj teh sprememb plač v javnem sektorju, ki ste jih napovedovali in ki ste jih izvedli in so začele zdaj se tudi uporabljati v tem novem letu, naj bi bil tudi predvsem privabljanje mladih v sistem javnih uslužbencev, v dveh sektorjih, ki sta pa posebej prizadeta s pomanjkanjem kadrov in odlivom kadrov, torej v dolgotrajni oskrbi in v zdravstvu, še posebej v zdravstveni negi, pa naj bi privabili več novih sodelavcev na ta delovna mesta. Kakšna pa je realnost? S plačami za januar in februar 2025 dejansko v resnici praktično skoraj nihče ni zadovoljen, razen vodstvenih delavcev. Največ so pridobili tožilci, sodniki, direktorji javnih zavodov, nekateri funkcionarji, predvsem tisti, ki so si že pred posegom v plačni sistem dobro, da ne rečem, uredili, zrihtali izhodišča. Kljub temu je povišanje plač tistih v nižjih delovnih mestih, torej plačna skupina J, policisti, učitelji, zaposleni v zdravstvu, predvsem v zdravstveni negi, nižje, nekateri pa so celo prejeli manj kot pred tem. Ti se počutijo izigrani in opeharjeni, predsednik vlade. Nekateri so dobili zgolj 10 ali nekaj 10 evrov več, obljubljeno pa jim je bilo veliko povečanje plač, nekateri pa so zaradi ukinjenih posebnih dodatkov dobili celo manj kot pri decembrski plači. Zanima me, kdaj se boste opravičili tem najbolj opeharjenim in kdo in kdaj bo prevzel odgovornost za to šlamastiko… lepa. Spoštovani predsednik Vlade, imate besedo za odgovor, izvolite. **DR. Najprej naj povem, da sem sicer na to vprašanje že odgovarjal, ko sem napovedoval, kaj se bo dogajalo oziroma kaj bo ključ plačne reforme. In z velikim veseljem danes pojasnim ponovno, kaj je bil ne samo namen, ampak kakšni so tudi rezultati. Na prvo mesto smo postavili skupino J, to so tisti najslabše plačani uslužbenci v javnem sektorju. Žal je njihovo število izrazito naraslo ravno v mandatu tiste vlade, kateri poslanec je bil tudi minister. Ravno v tem mandatu se je to število najbolj povečalo in je pred plačno reformo doseglo že 32 tisoč ljudi od 18 tisoč zaposlenih v širši javni upravi jih je 32 tisoč imelo osnovno plačo, nižjo od minimalne. Kaj to pomeni? To pomeni, da je plača, da je država dokladala do minimalne plače, oni so res prejeli izplačila v višini minimalne plače, ampak hkrati nobeno napredovanje ni štelo, noben dodatek ni štel na uspešnost, šteli so samo dodatki na izredne projekte, ki so bili začasni in, ki so bili narejeni z enim samim namenom, da veljajo do plačne reforme. 32 tisoč ljudi je bilo obsojenih na životarjenje vseh 40 let delovne dobe pod minimalno plačo. Ne zaradi te Vlade, zaradi vseh prejšnjih, najbolj izrazito v času prejšnje vlade, takrat se je število najbolj povišalo. Mi smo to odpravili s 1. januarjem letos. Niti en zaposlen v javnem sektorju ne prejema osnovne plače nižje od minimalne, kar pomeni, da se mu vsi dodatki prištevajo nad minimalno. To, o čemer je bilo govora tudi v medijih, obstajajo nekateri primeri iz negovalnih centrov za starejše, kjer so imeli poseben vladni projekt, vladni projekt, ki jim je omogočal, da so začasno dobivali dodatek za, zaradi tega, ker so bili pod minimalno plačo. Ta dodatek se je pri tej ozki skupini sedaj dejansko tudi izničil. Se pravi, njihovo napredovanje je približno enako, kot je bil dodatek, prvo napredovanje, a vsi vemo, da plačna reforma ni samo 1. januar, leto 2025, ampak da sledijo koraki. Vsi vemo, da so napovedani štirje, štiri uskladitve, vse do leta 2027. Vsi vemo, da smo namenili v ta namen milijardo 400 in da je ne moremo dati vse s 1. januarjem 2025, o tem je bilo dosti govora, s tem so se strinjali vsi sindikati, ki jih je 46, s tem so se strinjali in to so podpisali celo v sindikatu Fides, ker so razumeli, da je po dvig plač, ki bo izdaten, za katerega bomo namenili milijardo 400, postopen. Prva tranša, 1. januar 2025. Druga tranša že oktobra letos. In z drugo tranšo bodo vsi, tudi ti redki delavci in delavke, ki so bili v medijih izpostavljeni, prejemali bistveno več, kot so prejemali pred izvedbo plačne reforme. Poudarjam pa še enkrat, njihova osnovna plača je že s 1. januarjem višja od te, ki so jo imeli prej. Res je pa, da so različni meseci, različna izplačila. ne glede na to, plačna reforma se ne ukvarja s posameznikom, ukvarja se s sistemom in sistem je tak, da nihče od zaposlenih nima osnovne plače nižje od minimalne. To je bil eden od glavnih ciljev, ni bil pa edini. Vsi ostali cilji, med katerimi je bil tudi ta, da se bo temeljito prenovilo sistem, variabilni sistem, se pravi sistem nagrajevanja uspešnosti,

in ministrstvo za javno upravo še temeljito seznaniti. Jaz verjamem, da bo do poletja točno ta del, se pravi, na kakšen način boljše nagrajevati tiste, ki so bolj predani, še izpilil, in da bodo potem lahko tudi dejansko plačevani po predanosti, po rezultatih. In s tem tudi ustrezno motivirani. To je bil drugi del plačne reforme. Ker vem, da se bo vprašanje nadaljevalo, bom z ostalimi dvema ciljema nadaljeval kasneje. Hvala. Hvala Kolega poslanec, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora, izvolite. **JANEZ CIGLER KRALJ (PS NSi):** Hvala predsednica, predsednik Vlade. Saj sem si mislil, da ne odgovarjate meni, ker ste že napovedali, da boste govorili svoje zadeve naprej, ampak glejte, to kar ste vi povedali o sistemu, sistem ne prejema plače, posameznice in posamezniki, ki delajo kot javni uslužbenci, oni prejemajo plačo in njih zdaj ne zanima, kako vi to, ne vem, ocenjujete, da oni imajo sicer višjo plačo, ampak so dobili nižjo in tako naprej. Poglejte, nekaj konkretnih primerov, ki so bili razgaljeni v Tarči 13. marca in so pokazali to bedo v praksi tega posega v plačni sistem v Domu starejših občanov Kočevje. Je kar pol zaposlenih prejelo nižjo plačo. Vodja kuhinje, mimogrede, ki jo je vaš minister tamle v živo obtožil, da manipulira, je pri izplačilu plače v februarju letos pričakovala vsaj 100 evrov višjo neto plačo, tako je bilo tudi obljubljeno in tako ste vi pumpali pričakovanja, prejela pa je z vsemi dodatki in s prehrano 60 evrov manj kot decembra 2024. Glejte, ljudi ne zanima, kaj se v kaj kategorizira, ampak jih zanima plačna lista in potem neto plačilo na transakcijski račun. Podobna slika je v Domu starejših Bokalcev v Ljubljani. Medicinske sestre v Zdravstvenem domu Kočevje so prejele med 10 in 30 evri višjo plačo. Pričakovale so veliko več, obljubljeno je bilo veliko več in tako naprej, tudi nekateri učitelji. Poglejte naslove. Plačna reforma je eno samo razočaranje. danes. Sindikat delavcev v zdravstveni negi univerze opozarjajo na likvidnostne težave zaradi plačne reforme. Danes, vaš minister. Po tem, da ne govorim o vseh opozorilih s strani lokalnih skupnosti, da se bodo podražili vrtci, da bodo domovi starejših komaj zdržali do poletja, da se bo nega, oskrba starejših podražila. Ja, in vi še vedno obtožujete prejšnjo vlado, zakaj je bilo več zaposlenih iz plačne skupine J, zato, ker smo zaposlovali bolničarje negovalce in tiste, ki pač so v tej plačni skupini, vi pa... /izklop

povedali ste, da župani nimajo denarja za višje plače, hkrati govorite, da se plače niso zvišale. Jaz ne vem, kako vam to gre skupaj, ampak mogoče v vašem svetu gre. Tisto, kar hočem povedati pa je naslednje. Plačna reforma bo trajala skozi leta. Prvi obrok je bil 1. januar, da v prvem obroku nekateri zaradi dodatkov, ki so jih imeli prej, ki so bili začasne narave niso dobili v celoti zneska nad tem, kar so imeli v decembru, ker je to nemogoče. Že z oktobrskim drugim korakom zvišanja, poudarjam, z drugim bodo vsi nad tem, kar so imeli prej, razen če niso imeli nekih izrednih prihodkov in o tem se ne bom spuščal. Plačna reforma se ne ukvarja z neto izplačili, se ukvarja z osnovno plačo. In pozivam v tiste, ki se počutijo, zaposlene, da se jim je osnovna plača kakorkoli znižala ali pa da ni njihova osnovna plača danes nad minimalno, da se obrnejo neposredno na Ministrstvo za javno upravo, ker tam je ustanovljena delovna skupina, ki se ukvarja točno s tem, kako izravnati morebitne odklone, če je do njih prišlo, zato da se jih čim prej odpravi, zato da je osnovni cilj čim prej dosežen, najkasneje pa z oktobrom. pri drugem izplačilu in drugem povišanju. Vmes je bilo marsikdaj ali pa dostikrat sem tudi slišal navrženo, da je bilo poskrbljeno za funkcionarje. Jaz mislim, da je prav, tudi zaradi vseh vas, ki tu sedite

Vsi vi in vsi mi smo se ravno zaradi tega, ker smo hoteli dati prednost najbolj šibkim, tistim, ki dejansko najbolj potrebujejo, svojim povišanjem odpovedali in zato sem vam v resnici hvaležen, da ste prisluhnili pobudi Vlade in jo tudi podprli. In prav je tako. Prav je, da državljankam in državljanom pokažemo, da najprej mislimo na njih, šele potem mislimo na svoj materialni položaj oziroma svoje plače. Verjamem, da bomo tudi naprej delovali na enak način, da bomo najprej mislili na najbolj šibke, najbolj ranljive,

Hvala, predsednica. Ja, v skladu s Poslovnikom zahtevam, da se da Državni zbor odloča o tem, da se opravi razprava v zvezi s tem, lahko rečemo zelo pomanjkljivim ali pa celo ne-odgovorom predsednika Vlade na moja vprašanja in predvsem na vprašanja vseh teh zaposlenih, ki so pač ostali razočarani in praznih rok in pravzaprav tudi na nek način oropani dostojanstva, ki se jim je obljubljalo. In zdaj je njihova realnost, bomo rekli, še bolj bedna kot prej in to izražajo vedno bolj glasno. Predsednik Vlade se je odločil napasti mojo trditev in je rekel, da sem v nesoglasju sam s sabo, ko sem rekel, da so se neto plače znižale ali pa zelo malo povišale, medtem ko imajo javni zavodi vedno višje stroške za te plače. Ne, predsednik Vlade se moti, nisem v nesoglasju sam s sabo, kajti, kolegice in kolegi, zaradi tega je potrebno opraviti razpravo - celo predsednik Vlade ne razume, da se to zgodi, ko leva vlada, leve vlade, socialisti posegajo administrativno v plače in od tega predvsem se višajo prispevki in vsi, vse druge dajatve, s katerimi je plača preobremenjena, torej bruto plače se višajo, neto se pa to ne pozna kaj, torej pri izplačilu prejemnikov plače se pa to kaj veliko ne pozna ali pa gre celo v drugo smer. In ker celo predsednik Vlade ne razume te razlike, da z administrativnim posegom v plačo predvsem pridobi država proračun in ostale blagajne, ne pa posameznik in posameznica, moramo opraviti to razpravo. Ta razprava je nujna. Bo pa razprava še širša, zato ker smo v novi Sloveniji že zahtevali tudi izvedbo nujne seje glede dejanskih bednih posledic posega v ta plačni sistem. Na odboru za notranjo politiko bomo to naredili in bomo še podrobneje razložili vsem vam, ki ne razumete te razlike med bruto in neto in kako pravzaprav se pravzaprav plače najbolj pravično zvišajo. Z našo dohodninsko reformo, ko smo zvišali splošno olajšavo, smo pravzaprav najbolj pravično omogočili rast neto plač vsem prejemnikom in prejemnicam, ne samo v javnem sektorju, ampak tudi v zasebnem. In to je najbolj pravično, vi ste pa to šli takoj

Ker smo glih na začetku zastavljanja vprašanj, bi lepo prosila, moj postopkovni predlog je, da prosite današnje zastavljavce vprašanj, konkretno pa govorim o kolegi Cigler Kralju, da ostajamo pri temi. Namreč, najprej je očital predsedniku, da ni odgovarjal na vprašanja, potem mu je očital, da mu je predsednik očital njegovo nesoglasje s samim s sabo. A naj, naj spomnim, da ste res v nesoglasju s samim sabo. Zelo dober plastičen primer je uporabil predsednik Vlade. Kričite, da nismo s plačno reformo dvignili plač in kričite, da bodo šle cene na različnih področjih, ki so financirane v javnem sektorju, gor. Ampak v nesoglasju ste vi zdaj že kar lepo obdobje. V nesoglasju ste, ko se pogovarjamo o volilni zakonodaji. Najprej ste želeli

Potem ste v nesoglasju s samim s sabo, ko se ukvarjate, ko prekoračujete pooblastila KNOVS, potem ste pa užaljeni, ker se policija loti preiskave tega dejanja in seveda je to velik napad na vas. Po drugi strani pa predsednik ne odgovarja na vprašanje, to mu vi očitate, po drugi strani ste pa vi v tretjem, tretji reakciji govorili o vsem drugem, samo ne o konkretnem vprašanju. Tako, da jaz bi res prosila, dajmo se držati

Postopkovni predlog je predlog, ki se tiče uporabe Poslovnika, bom pa v zvezi s celotno debato povedala to, kar se mi zdi, da bom morala ponavljati vsako sejo. pa velja seveda za vse nas, ki smo tukaj; dezinformacije, to se pravi, manipuliranje z informacijami, na to, da se vpliva na javno mnenje so zavržne / in tudi tukaj se dogajajo v tej dvorani, zato državljanke in državljane pač pozivam, da vsaj tisto, kar slišijo dobro premislijo in naredijo svojo lastno preverbo, ker se to dogaja in na to bom opozarjala, vam zdaj povem prav vsako sejo, zato, da bodo državljanke in državljani sami premislili, sami preverili informacije s katerimi se tukaj operira oziroma jih izpostavljamo. Kolegica Žibrat, postopkovno in potem dam še kolegu (PS Svoboda):** Najlepša hvala. Jaz bi pa prosila, da opozorite kolega Cigler Kralja, da se obnaša spoštljivo do funkcije predsednika Vlade in naj ne predvideva česa gospod Robert Golob ne razume ali razume. Mimogrede, naslavljate doktor Robert Goloba in jaz verjamem, da mu je marsikaj jasno, je pa žalostno, da vi kot bivši minister za delo ne razumete, kaj pomeni bruto in neto plača in kaj je pokojninska blagajna. hvala lepa. Prosim, da smo spoštljivi drug do drugega, vseeno, kajne, moram še enkrat povedati, kolega Cigler Kralj, vi ste na eni prejšnjih sej govoril o klovnih, celo mene ste to imenoval, tako da prosim tudi, / oglašanje iz dvorane/ ja, ne vem, tako sem razumela, da je letelo name, tako da vi tudi

pripravljen in sposoben odgovoriti na katerokoli vprašanje in mi ga vnaprej napovemo, ne bomo vam pa dali v avtorizacijo. In ob tem, da se je taka nervoza in živčnost tule odprla, vas obveščam, da vas ne bomo več motili, mi bomo zdaj šli,

Se opravičujem, sem, aha, okej, dobro, potem gremo zdaj naprej, in sicer besedo ima kolegica Eva Irgl, ki bo zastavila vprašanje predsedniku Vlade, izvolite. Pa še to moram povedati, da o predlogu kolega Cigler Kralja bomo bomo odločali danes v okviru glasovanj, o predlogu, ki ga je podal pred postavitvijo postopkovnih. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani predsednik Vlade! Situacija v zdravstvenem sistemu je zaskrbljujoča, ni od danes, je pa v zadnjem času močno eskalirala. Stroka opozarja na preobremenjenost, opozarja na slabe delovne pogoje, na prenizko plačilo, zlasti na podpornih delovnih mestih v zdravstvenem sistemu. Največji problem pa je seveda pomanjkanje zdravstvenega kadra, že včeraj smo o tem govorili pri Zakonu o zdravstveni dejavnosti. Velik problem so dodatni odhodi zdravnikov, kar se še napoveduje, v kolikor bo sprejet zakon o zdravstveni dejavnosti. V zdravstvenem domu Tolmin so pred kratkim trije od štirih zdravnikov dali odpoved. To za prebivalce Posočja, to oba veva, pomeni zelo alarmantno situacijo, ki bi jo bilo potrebno rešiti takoj. Direktor Zdravstvenega doma Tolmin je zaradi te situacije povedal, da en sam zdravnik ne more skrbeti za **6. TRAK: (SC) – 10.25** (nadaljevanje) paciente štirih ambulant, saj bi zgorel do preobremenitve. Ista situacija, spoštovani predsednik Vlade, je tudi v Zdravstvenem domu Lenart. Prav preobremenitve pa vodijo v odhode, v bolniške odsotnosti, kar seveda probleme v zdravstvu še poglablja. Medicinske sestre, zaradi slabih razmer zapuščajo UKC Ljubljana. Veste, kaj je povedal vodja oddelka za hematologijo? Ta opozarja, da jih bo potrebno primerno plačati, sicer bodo morali oddelek zapreti. Odhodi zdravstvenega kadra imajo torej resne posledice za vse prebivalce Slovenije. V Idriji je skoraj 2000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika, 2500 otrok samo v Ljubljani ostaja brez pediatra. Veste, kaj se dogaja v Šempetrski bolnišnici, odhajajo kirurgi, odhajajo radiologi. Kakšni so načrti za reševanje teh podobnih situacij in podobnih situacij po Sloveniji? Zdaj veste, da če nimamo dostopa do družinskega zdravnika, potem ali pa pediatra, potem ostanemo brez osnovnega prvega stika z zdravstvom, to je vsem jasno in to ima posledice še posebej na starejše, na otroke, na kronične bolnike. Glede na vse povedano, spoštovani predsednik Vlade, verjamem, da ste seznanjeni s situacijo in veste, da zdravniki dejansko odhajajo iz sistema, očitno tudi medicinske sestre. S tem ste seznanjeni in zanima me, ali imate zaradi tega pripravljen načrt, kako bo potekalo delo brez teh zdravnikov in medicinskega osebja v prihodnosti? Prav pred dvema tednoma sem to postavila vprašanje ministrici za zdravje, pa nisem dobila odgovora, zato se tokrat obračam na vas. Torej, kako nameravate preprečiti nadaljnje odhode zdravnikov in zagotoviti, da ljudje ne bodo ostali brez osnovne zdravstvene oskrbe? Že vnaprej se vam zahvaljujem za odgovor.

Zato so vsi ukrepi, ne samo tisti, ki so vezani na plače, vsi ukrepi usmerjeni v to, kako okrepiti javni zdravstveni sistem? Zakaj sploh smo v situaciji, da ga je treba krepiti? Zakaj sploh smo v situaciji, da se ukvarjamo z dvojnim delom, ki je unikum, nikjer na svetu ga ni, zakaj sploh smo v situaciji, da se ukvarjamo s tem, ali bodo pogodbeni sodelavci nekega zdravstvenega doma želeli delati v optimiziranem davčnem režimu ali pa ne bodo? Zato ker imamo na področju zdravstva zaradi neaktivnosti v preteklih desetletjih žal Divji zahod. Ta divji zahod, se je vlada in tudi parlament so se odločili, smo se odločili poseči odločno. Tako da potegnemo črto, črto med tem, kar je javno in črto med tem, kar je zasebno. Normalno je, da marsikdo, pa žal so ti najbolj glasni, čeprav so v veliki manjšini, da je marsikdo, zaradi tega prizadet. Tako kot je marsikdo bil prizadet, ko je šel stavkati, pa ni dosegel svojega. Pa vendar so rezultati, o tem bom kasneje - vem, da bo še eno vprašanje še govoril - so rezultati v resnici kažejo na to, da se stanje v javnem zdravstvenem sistemu izboljšuje, kljub vsem tem prikazanim posamičnim zgodbam. Zakaj? Zato, ker v javnem zdravstvenem sistemu dela medicinsko osebje, negovalno osebje in zdravnice in zdravniki, ki so predani svojemu delu in ki so v tem delu, vidijo svoje poslanstvo in ki za razliko od nekaterih redkih kolegov danes skrbijo predvsem za pacienta in skrbi jih tudi za to, na kakšen način naj se javni zdravstveni sistem okrepi, da bo v bodoče še, da bodo Konkretni podatki, kaj je ta vlada naredila, da bi bilo zaposlenih v javnem zdravstvenem sistemu več? Povišali smo število vpisnih mest, seveda traja študij, vsi vemo, traja, ampak smo jih povišali na obeh univerzah.

ampak treba je razmišljati tako dolgoročno kot tudi kratkoročno, kaj smo naredili kratkoročno. Spremenili smo, in to radikalno, Zakon o tujcih. Način pridobivanja delovnega dovoljenja danes v primerjavi z vsemi prejšnjimi vladami je popolnoma drugačen. Prej je zdravnik, ki so ga naši na primer direktor zdravstvenega doma, ki je edini zadolžen, da najde zdravnika, ki ga bo zaposlil v svojem zdravstvenem domu, je na primer našel zdravnico v Makedoniji. Dogovoril se je, da bo prišla v Slovenijo, postopek je trajal in trajal, trajal je postopek za pridobitev delovnega dovoljenja in zdravnica je morala čakati doma, da bo dobila delovno dovoljenje v Sloveniji. Čakala je mesece, čakala je več kot pol leta, v tem času se je zgodilo kaj, našla si je drugega delodajalca, seveda ne v Makedoniji, našla si ga je v Avstriji, našla si ga je kjerkoli drugje, samo v Sloveniji ne. Zato je bil v Slovenijo priliv zdravnikov v obdobju 2014, ne bom nobene vlade kazal, 2014, do letošnjega leta, do lanskega leta, se opravičujem, v povprečju 12, v povprečju je vsako leto prišlo k nam 12 zdravnikov in zdravnic iz tujine. Veste, koliko jih je prišlo, je to 2024? 58. To je direkten, in v letu 2025 se to nadaljuje, to je direkten rezultat dela te Vlade in te koalicije, ker je spremenila zakonodajo, ki se je prej nobena Vlada ni lotila na način, da tisti zdravnik iz tujine, ki želi delati v Sloveniji in ki ga tu krvavo potrebujemo, danes v Slovenijo dejansko lahko pride. In s temi spremembami nadaljujemo, ker želimo, kaj, olajšati dostop bolniku do zdravnika, ne pa ščititi zdravniškega ceha, ki se boji konkurence iz tujine. Mi smo to področje odprli ravno s tem namenom, da bo bolnik imel boljšo oskrbo. To je konkreten ukrep, s konkretnimi številkami in ne jamranje in ne kazanje s prstom na druge, takrat, ko ne opraviš svoje naloge. Točno se ve, za kaj je zadolžena Vlada, točno se ve, zakaj so zadolženi predstojniki oddelkov in zakaj so zadolženi direktorji. Vsak naj opravi svoj del naloge in javni zdravstveni sistem bo osnova, tisto kar je bil pred 30. leti ponos Sloveniji. Hvala lepa, spoštovana kolegica, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora, izvolite. **EVA IRGL (PS NP):** Ja, najlepša hvala še enkrat, predsednica Državnega zbora, spoštovani predsednik Vlade. Glejte, mi moramo razvijati predvsem najprej svoje zdravnike in šele nato tuje. To bi bilo dobro, da vemo, ljudje pa potrebujejo jasne odgovore, predvsem pa dejanja. Danes pa smo priča zlasti besednim frontam na različnih namesto da bi z vaše strani sledil nek odkrit pogovor z zdravniki, da bi se videlo to sodelovanje med medicinskim osebjem in zdravstvenimi organizacijami. Poleg odhodov zdravstvenega osebja, kot sem že prej omenila, pa se ta sektor sooča tudi s prenizkimi plačami, ko govorimo o srednjih medicinskih sestrah. Še posebej pa o tistih, ki so v podpornem delu v zdravstvenem sistemu, torej strežnice, kuharji in tako naprej. Mnogi opozarjajo, da je plačna reforma nejasna in nepravična. Imajo občutek, da se jih zanemarja. In da se odprava plačnih nesorazmerij v praksi ne uresničuje. Seveda, spoštovani predsednik Vlade, zaradi tega imamo še več napetosti in nezadovoljstva v zdravstvenem sistemu brez pravičnega plačila. Vi sami veste, da ni velike motivacije ali pa ni dovoljšnje motivacije za delo, še posebej v tako zahtevnem in stresnem okolju, kot sta zdravstvo in socialno varstvo. Zato, spoštovani predsednik Vlade, me zanima: Kdaj nameravate popraviti te krivice, ki ogrožajo motivacijo in obstoj ključnega kadra v najbolj obremenjenih poklicih? Mislim, da ste dolžni na to vprašanje odgovoriti vsem tistim, vsem tistim, ki nas danes gledajo. Poznamo po poročanju medijev primer kuharja v socialno varstvenih zavodih, ki je dobil bistveno nižjo plačo za svoje delo, čeprav je bilo obljubljeno, s plačno reformo. Da bo temu drugače. Tako da jaz prosim, da še enkrat odgovorite na to vprašanje. Pravzaprav tistim, ki to potrebujejo in je prav, da temu tudi prisluhnejo. Najlepša hvala.

ki se ukvarja natančno s tem, ki pojasnjuje vsem deležnikom v javnem sektorju, na kakšen način naj uporabijo nova orodja pri nagrajevanju tistih zaposlenih, ki so najbolj predani, ki dosegajo najboljše rezultate. Plačna reforma je bila pogajanja dolgo časa, začela je veljati s 1. januarjem, veljala bo dolga leta. Časa za to, da se posamične primere preuči in ugotovi ali jih je treba res popraviti ali ne, je dovolj. Ponovno pozivam vse, ne samo konkretnega gospoda, ki ga izpostavljate, vse, ki mislijo, da so dobili minima..., nižjo kot pred uvedbo plačne reforme ali pa da je njihova osnovna plača pod minimalno plačo, da se takoj obrnejo na Ministrstvo za javno upravo, ker do takih primerov ne sme priti. Ne bom se ukvarjal s posamičnimi neto izplačili, ker ta niso odvisna od osnovne plače. Sistem, ki je vzpostavljen, mora biti pravičen za vse, ne samo za kuharja v eni panogi, ampak tudi za enako kvalificiranega kuharja na primer v šoli. Anomalije, ki smo jih poslušali leta in leta, so šla ravno v smer, imamo isti poklic, se ne tretira enako, tretira se različno od tega, v katerem sektorju je zaposlen na primer strežnik ali kuhar. Ta plačna reforma je v te anomalije, ni jih še v celoti odpravila, je posegla in jih je zmanjšala. Imamo dovolj časa in oktobra bo naslednja tranša izplačil oziroma povišanja plač, do takrat imamo več kot dovolj časa, da se vse anomalije odpravijo, če obstajajo. K temu nimam več kaj dodati. Kar se pa tiče nagrajevanja, tudi sam sem v dialogu z direktorji bolnišnic, tistimi, ki so izpostavili probleme nagrajevanja zdravstvenega osebja. Vidim, da je še marsikaj, še marsikje ker načrtujejo nagrajevanje po obstoječih pravilnikih pred plačno reformo. Kar je logično, te poznajo, z novimi pravilniki se še seznanjajo, nekateri bodo še sprejeti. In jaz resno računam, da bo do poletja sistem nagrajevanja, nov sistem nagrajevanja tak, ki bo tudi bolj pravičen in bolj motiviral zaposlene, tudi v celoti uveljavljen. Je pa to odvisno tudi od predstojnikov. Vsak predstojnik mora preveriti svoj sistem in se potem obrniti na ustrezno ministrstvo z namenom razčiščevanja, kakšen je najbolj ustrezen način po novi plačni reformi.

razpravo o odgovoru predsednika Vlade na moja vprašanja. Zdaj, glede plačne reforme, spoštovani predsednik Vlade, naj povem, da bi morali okrepiti variabilni del, torej nagrada za dobro delo, urediti nesorazmerja in pa najti rešitve v okviru plačnega sistema za deficitarne poklice. Dejstvo je, da nič od tega niste rešili in to je potrebno povedati na glas za to, da ljudje vedo. Druga stvar, vemo tudi, da ste manipulirali s čakalnimi dobami oziroma vrstami. Na to informacijo jaz moram reči, da sem kot dolgoletna poslanka bila šokirana. In to se je včeraj potem tudi odvijalo v medijih oziroma mediji so o tem poročali. Skratka, jaz želim, da se opravi razprava, poglobljena glede teh vprašanj. Govorimo namreč o eni najresnejših kriz v sodobnem slovenskem zdravstvu, dejstvo je, da ljudje ostajajo brez zdravnika osebnega, otroci brez pediatra, slabi delovni pogoji so in poslanci Socialne demokrati seveda menimo, da tako ne gre naprej, da je potrebno zaustaviti razpadanje zdravstvenega sistema, predvsem pa obnoviti zaupanje na različnih nivojih. To je problematika, spoštovani predsednik Vlade, ki nikakor ne bi smela biti ideološko vprašanje, ampak bi morala biti vprašanje javnega dobrega. Okrepiti moramo na tem nivoju medčloveške odnose, že včeraj sem o tem govorila v razpravi. In vzpostaviti zdravo delovno okolje, kjer bodo zdravniki dobro sodelovali s pacienti in bolniki, kjer se jim bodo res lahko posvečali. Ne pa da se posvečajo pretirani birokraciji. Da se bodo v tem okolju vsi,

imenujejo kot poslanstvo, danes se pa nekako odmikamo včasih od tega prav zaradi tega, ker pogoji niso urejeni. Spoštovani predsednik Vlade, jaz menim, da bi vi, zdaj pa čisto človeško razlagam, bi morali konec razprave/ z zdravniki glede na to, v kakšni situaciji smo, z zdravstveno stroko in zdravstvenim osebjem, predvsem pa tudi razmisliti o tem, ali ne bi še enkrat razmislili glede Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki probleme povečuje, ne pa jih manjša. Torej, jaz bi si želela, da bi šli v takojšnjo finančno kompenzacijo za zaposlene, ki so prejeli nižje plače. Upam, da boste to storili; govorimo o strežnicah, kuharjih, takojšnje pogovore s stroko o realnih pogojih dela, bi si pa tudi želela, da spregovorimo v tej razpravi o digitalizaciji in razbremenitvi zdravnikov, administracije, kajti potem bo delo bistveno bolje, vam želim pa vse dobro… O vašem predlogu bo Državni zbor odločil danes v okviru glasovanj. Zdaj dajem besedo kolegici Jelki Godec, ki bo zastavila vprašanje predsedniku Vlade, izvolite. Hvala. Predsednik Vlade! Pred nekaj dnevi, mislim, da ste imeli velik intervju na enem izmed spletnih portalov in tam ste se dotaknili tudi področja zdravstva in skrajševanje čakalnih vrst oziroma čakalnih dob. Pohvalili ste se, da v času te Vlade pač se čakalne vrste zelo skrajšujejo. Jaz bi prosila za bolj plastičen nadzor, in sicer reprezentacijo vašega izvajanja v intervjuju. Tole je čakalna vrsta pri enem specialistu, kjer čaka pač veliko pacientov in vi ste dejali, da je do sedaj bila zadeva takšna, da so ljudje hodili k zdravniku lepo po vrsti in da se čakalne dobe oziroma čakalne vrste zaradi tega niso skrajševale, torej prišel je prvi pacient, potem drugi pacient, tretji se je odločil, da gre k zasebniku, da ne bo več čakal 200 dni ali pa eno leto in takoj za tem je prišel pač tisti na vrsto, poklicali so takoj naslednjega, torej četrtega pacienta, ampak vi pravite, da se tako niso skrajšale čakalne vrste. Zato ste v času te Vlade naredili drugačen sistem in sicer takšen sistem, da danes ne pride četrti pacient na vrsto, če se tretji odloči, da pač ne bo več čakal. ampak tisti, ki je zadnji v vrsti, Torej, po vašem, o novem poteka skrajševanje čakalnih vrst takole, torej prvi pacient, drugi pacient, tretji se odloči, da gre k zasebniku, ne pride na vrsto četrti, tako ste vi rekli, ampak tisti, ki je zadnji v vrsti. In dejali ste, da tako skrajševanje čakalnih vrst zelo močno vpliva na konkretnega bolnika in na skrajševanje čakalnih vrst. Jaz verjamem, da to zelo močno vpliva na tistega zadnjega pacienta oziroma tistega, ki je preskočil vseh 200 ostalih pacientov. Me pa zanima, kaj to pomeni za Jožico iz Tajht na Planini, kaj je za njo bolje, kaj je za bolj bolnika, ki je zdaj rdeče obarvan, ki čaka v vrsti. Potem ste tudi večkrat poudarili, torej, da ste skrajševali čakalne vrste zelo dobro. Včeraj smo slišali od ene izmed vaših kolegic, da se čakalne vrste v času vaše vlade niso skrajšale po naravni poti, ampak administrativno. Bom samo en primer pokazala. Imeli smo napotnico zelo hitro, / znak za konec razprave/ kjer je bila čakalna doba dovoljena 14 dni, tisto, kar je bilo največ, je bilo nad dopustno dolgo čakajočih. V avgustu ste sprejeli pravilnik, s katerim ste napotnico zelo hitro spremenili s 14 dni na 30 dni in tisti, ki je čakal prej 25 dni, je bil nad dopustno dolgo, danes več ni. Torej in vi pravite, danes čakalne dobe, jih super skrajšujemo, ampak moje vprašanje, predsednik Vlade, še enkrat, je, kakšna je vaša razlaga tega stavka, da pride na vrsto tisti, ki je zadnji in ne tisti, ki je naslednji v vrsti, kaj je to boljše za Jožico iz Tajht? Hvala. Hvala lepa. Jaz sem res vesel tega vprašanja. In zdaj si probajte vsi predstavljati popolnoma logično situacijo. Lepo je bila prikazana,

In niti ljudje ne izgubljajo mogoče dopusta, ki so ga vzeli ali pa bolniške, da pridejo na pregled, ampak vedo, kdaj imajo pregled. To se zgodi, vi bi verjetno cel sistem obrnili na glavo, imeli bi še večjo zmedo, no, saj vemo približno tudi zakaj, in seveda, ljudje bi čakali in čakali in čakali. Na ta način se doseže ravno obratno. Red ostane in ljudje so neizmerno zadovoljni. Jaz imam, pa ne pretiravam, imam več kot deset pričevanj neposrednih ljudi, ki jih ne poznam, ki so se obrnili name in so se mi zahvalili, zaradi tega sistema. So se mi zahvalili, da ko so dobili prvi termin, je bil oddaljen šest mesecev, potem so pa prišli v roku enega meseca dejansko na vrsto. In jaz verjamem, da marsikdo v tej dvorani pozna še svoje primere, ki jih jaz ne poznam, enake. ne vem kje imate problem s tem, da ljudje namesto, da čakajo šest mesecev, pridejo na vrsto hitreje. Vsi ostali pa pridejo v tistem roku, ki jim je bil tudi podan, za katerega so si rezervirali čas. In na katerega je tudi zdravstveni sistem pripravljen. Tako preprosto je to. Kar se tiče administrativnih posegov, vedno in tudi v intervjuju povem, skrajševanje čakalnih vrst merimo od septembra 2024 naprej. Namenoma nočemo zamegljevati dejstev s tem, da se je sistem spremenil, ne od avgusta oziroma septembra 2024 naprej je sistem enak. Nobenih administrativnih posegov, nobenih sprememb napotnic. In v tem obdobju so se čakalne vrste na prvi pregled tam, kjer so tudi najbolj kritične, ker vsi vemo, da najtežje je vstopiti v sistem, ko si pa noter, pa izjemno dobro poskrbijo zate. Vsak bolnik, ki je bil kdaj v našem sistemu, to natančno ve. Natančno ve, kako mučno je čakati, da prideš v javni zdravstveni dom ali pa v bolnišnico in kako dobro se počuti, ko je enkrat noter, ko je enkrat v direktnem kontaktu s predanimi medicinskimi osebjem. In zato smo spremenili ta sistem čakalnih vrst najbolj na prvem pregledu. In v šestih mesecih, sedmih se je število zmanjšalo za 22 Ali bomo uspeli s tem trendom nadaljevati? Ne vem. Ali bomo na tem trgu delali? Zagotovo. In to ni administrativni poseg, ravno obratno. To je plod tega, da je cel sistem plačevanja spp ali storitev zdravstvenih prilagojen temu, da so bolnišnice maksimalno motivirane in tudi nagrajene finančno. Da izvajajo natančno tiste preglede, ki so najbolj ključni za skrajševanje čakalnih vrst. Ja, in tudi ta nov sistem je plod izključno te Vlade.

Ta kreativnost, ki se kaže kot administrativna kreativnost, je neverjetna. Torej, še enkrat, predsednik Vlade, jaz ne razumem, če stojim v vrsti, če čakam šest mesecev in se pred mano sprosti eno mesto, zakaj ne pokličete mene, ki čakam še šest mesecev? Anja Bah Žibert se je včeraj prijavila in ima čakalno dobo šest mesecev, Ampak ker je zadnja v vrsti, ker je zadnja v vrsti bo prišla pred mano na vrsto. To je v redu. Tako vi razlagate to zadevo. Poleg tega pravite, da zasebniki ne skrajšujejo čakalnih vrst. ta vijolični, ta vijolični pacient, ki gre k zasebniku. Kdo skrajšuje čakalno vrsto? Zasebnik ga je vzel. In zdaj vi pravite, da je bolje, da pride tisti, ki je zadnji v vrsti. In predstavljajte si na smučišču, ko stojite, lepo ko račke v vrstnem redu in prileti nekdo od zadaj, super zadovoljen je, vi ne. To ni skrajševanje čakalnih vrst. Kar se pa tiče vaše kreativnosti, sem pa že povedala. Administrativno ste rešili zelo hitro, omejili ste pri določenih, kjer je bilo zelo dolge čakalne dobe, kdaj je zdaj čakalna doba oziroma kdaj se čaka nad dopustno dolgo. In spremenili ste tudi sledeče: če sem pod redno čakala dobila datum 200 dni, sem bila vedno nad dopustno dolgo čakajoča, danes več nisem, sem šele takrat, ko mine 180 dni. To je administrativni ukrep, s katerim vi skrajšujete čakalne dobe, predsednik Vlade. Zato še enkrat vprašanje,

še huje je za njega. Zato, ker preskakujete čakalne vrste na takšen način, da tistega, ki je v zadnji vrsti, spustite naprej. Zakaj ne mene, ki čakam šest mesecev, njo, ki se je prijavila za mano, spustite naprej. To je vprašanje.

medtem ko ima vaša kolegica šest mesecev. In takrat, ko gre za nujne posege, je prav, da damo prednost tistim, ki bi čakali na nujni poseg šest mesecev in ne en dan. Ampak ne bom se šel zdaj logično tu, ker tu smo v parlamentu in se moramo ukvarjati s tem, kaj je dobro za ljudi. In meni je všeč, da ste potegnili čisto mimogrede očitno vašo bolečino, zakaj sploh imate to vprašanje, in to so zasebniki, jaz ne vem. Kje so? Zasebniki postali kar naenkrat del javnega zdravstvenega sistema. Ki bi skrajševali čakalne vrste. Jaz bi si želel, da bi to tako bilo, ampak nič nimam proti zasebnikom, ravno obratno. ZZD, to je tisto, kar verjamem, da muči marsikoga na desni, pa še kje drugje, je točno zakon, ki bo zasebnikom v resnici omogočil, da se bodo lahko v celoti posvetili svojemu delu in ne bodo več se ukvarjali s tem, da bi en del časa bili v javnem sistemu, ampak bodo delali v zasebnem. Da se bodo pa tudi javni zdravstveni delavci. Lahko v celoti posvetili v svojem času v javnem zdravstvenem domu pacientu in ne jih preusmerjali v svoje zasebne ordinacije. To je namen zakona ZZD in to je namen zakaj potegujemo. Ja, vi ste potegnili zasebnike v razpravo, nisem vas tudi jaz razumel s katerim namenom, ampak hvala za to, da ste mi dali priložnost. bom pa s tem odzval v resnici na to, kar je prej poslanka sama rekla, da naj se zaustavi ta zakon, seveda se ta zakon ne bo zaustavil. Ta zakon bo sprejet in bo korenito spremenil razmere v javnem zdravstvenem sistemu. Spremenil jih bo tako, da ga bo okrepil. Ja, na začetku bodo vse zakonske sive cone, jaz jih bom tako imenoval, ne bom govoril, da je kaj hujšega, bodo pač odpravljene. In ja, marsikdo bo zaradi tega tudi materialno prikrajšan, govorim od zdravstvenega osebja, mi to moramo izpeljati, če želimo ohraniti javni zdravstveni sistem. Mi moramo izpeljati novo zakonodajo in spoštovati obstoječo zakonodajo, pri tem, na kakšen način lahko mešamo javno in zasebno. Način, kot se meša danes, ne koristi prav nikomur razen tistih, ki si s svojimi dobički gradijo milijonske vile in hkrati jamrajo, da so plačani slabše od snažilk.

nisem šla k zasebniku. Ja. Torej moja bolečina ni zakon o zdravstveni dejavnosti, to bo vaša velika bolečina in sramota čez pol leta. To pa bo. Zdaj, kar se tiče zdravstvenega sistema in politike, politika mora zagotavljati pravičen zdravstveni sistem, to se danes pod vašo vlado ne dogaja. In ko govorite o teh zasebnikih in tako naprej, glejte, jaz sem samo rekla, da tam, kjer gre tisti, ki gre iz čakalne vrste, ker ne more več čakati v našem javnem zdravstvenem sistemu, ker ne pride na vrsto. Pol leta, leto dni, želi pa imeti obravnavo. Ker želi kakovostno živeti, se odloči, da gre k zasebniku, če ima to možnost. In v tem primeru je zasebnik tisti, ki je pač skrajšal čakalno vrsto, ker je enega ven potegnil. Mogoče že desetega, pa pol dvanajstega, o tem govorim. In me ne motijo zasebniki, me moti javni zdravstveni zavodi, večinoma se zdravi v javnih zdravstvenih zavodih in zaradi mene nihče, noben zdravnik, nobena medicinska sestra ni prišla prej v službo ali je šla kasneje v službi, ko sem se jaz tam zdravila. v javnem zdravstvenem domu oziroma javni zdravstveni bolnišnici. In najbolje bi bilo, da je vaš odgovor takšen, če ima kdo probleme s čakanjem v javnem zdravstvenem domu, naj piše na Vlado, ker tam je delovna skupina, ki se ukvarja s skrajšanjem čakalnih dob in s humanitarnimi prijemi skrajšuje čakalne vrste in pošilja ljudi takrat, ko pač to potrebujejo, k zdravniku.

ker je potem tudi predstavnik ministrstva priznal, da so administrativno skrajšali vrste, v bistvu zavajate ljudi in jim lažete. In zanimivo, to ni prva laž, tudi laž, ki ste jo izrekli glede spremembe odmernega odstotka pri pokojnini zaradi kartele smo vložili interpelacijo. Kje je odgovor na to interpelacijo, predsednik Vlade? Rok je potekel. Rok je potekel. Bo danes 30 dni, 26. je bilo vloženo 30 dni. Upam, da dobimo odgovor. Tako da predsednik Vlade, še enkrat, vaša velika bolečina bo sprejeti Zakon o zdravstveni dejavnosti. In včeraj sem vprašala ministrico, če bo odstopila, glede na to, da sta minister za finance in ministrica za zdravje opozorila vse poslance, tudi koalicijske, naj razmislijo o sprejetju tega zakona, ker bi lahko bil protiustaven. Pa je bilo rečeno, da je to pritisk na ministrico, ne konkretno vprašanje. Predsednik Vlade, ali boste pozvali potem ministrico k odstopu, če koalicijski poslanci tega ne bodo upoštevali njenega pisma?

pa ne opozarjam sproti, pa je prav, da zdaj opozorim, da smo na to pozorni, da ko podajamo postopkovne predloge, da se na naslednji seji opravi razprava odgovora. Poslovnik izrecno določa, da se je treba samo na obrazložitev takega predloga osredotočiti, ne pa uporabiti tega predloga za vsebinsko razpravo v zvezi s postavljenim vprašanjem. Vem, da je meja tanka, da je nedoločljiva, ampak poskušajmo se tega držati.

V zadnjem obdobju smo priča dejansko tektonskim spremembam v mednarodni skupnosti in mednarodnih odnosih. Razmere v svetu so postale geopolitično zelo kompleksne. S spremembo oblasti v Združenih državah Amerike se spreminjajo tudi čezatlantski odnosi. Evropa je na razpotju. Svet tudi danes ni več tak, kot smo ga bili vajeni še morda pred letom dni ali še manj, predvsem zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini, na 50, približno, drugih lokacijah po svetu, kjer na dnevni ravni potekajo oboroženi spopadi. Vidimo, da mir, varnost in blaginja v Evropi niso več samoumevni in v naši neposredni soseščini prav tako. prihajam iz lokalnega okolja, kjer je mir vpisan v genom in statut mesta. Slovenj Gradec je že desetletja mesto glasnik miru Združenih narodov, zato sam osebno pogrešam več nekega narativa, javnega narativa o nujnosti in temeljni človekovi pravici do miru. In bi si želel pač manj strašenja z vojnami, četudi se te žal več ves čas civilizacije pač dogajajo in ponavljajo. V zadnjem času se odvijajo poglobljene razprave tudi, tako v Sloveniji, kot tudi na ravni Evropske unije o pomenu odpornosti, varnosti in obrambe naše države, naše celine. Ti področji, torej odpornost in varnost, ki skupaj nudita tudi obrambo pred zaostrenimi geopolitičnimi, okoljskimi, ekonomskimi, vojaškimi grožnjami je seveda v prihodnje potrebno nedvomno krepiti. Naše in moje želje in pričakovanja gredo predvsem v smeri krepitve odpornosti in varnosti, torej v sisteme, kot so prehranska varnost, samooskrba, zdravstvo, kibernetska varnost, umetna inteligenca, napredne visoke tehnologije, civilna zaščita, gasilstvo ter odporna prometna in energetska infrastruktura. Ne tudi v povečevanje oboroževanja za vsako ceno in še posebej ne na račun rezov v socialo, splošno javno blaginjo ali na račun razvojnih in kohezijskih sredstev. V povezavi s tem je vlada prejšnji teden na Brdu pri Kranju organizirala nacionalni posvet o krepitvi odpornosti Republike Slovenije. Istega dne je Evropska komisija predstavila nov krovni dokument na tem področju, belo knjigo o prihodnosti evropske obrambe. Prejšnji teden je v Bruslju potekalo tudi zasedanje evropskega sveta, včeraj pa še v Parizu neformalno srečanje voditeljev o miru in varnosti za Ukrajino, ki ste se jo tudi osebno udeležili in kjer je bila v ospredju prav razprava o o vprašanju miru in varnosti Evrope ter nadaljnje pomoči Ukrajine. In spoštovani predsednik Vlade, s tem v zvezi bi vas želel povprašati kaj so bili ključni sklepi oziroma sporočila **13. TRAK: (SC) – 11.00** (nadaljevanje) nacionalnega posveta o krepitvi odpornosti Republike Slovenije in ostalih zasedanj, ki ste se jih udeležili? Hvala lepa.

da vojne v Evropi, tudi vojne v naši neposredni soseščini, ne bo. Ta iluzija je bila v zadnjih dveh letih žal bridko razbita, najprej z ruskim napadom na Ukrajino, potem pa tudi z izraelskim nasiljem nad Palestinci, tako na Zahodnem bregu, še posebej pa v Gazi. Pa bom samo dve besedi o situaciji v Gazi. Še danes kljub premirju vlada Benjamina Netanjahuja nediskriminatorno pobija civiliste tako v Gazi kot na Zahodnem bregu. Ker tisti, ki so močni, si domišljajo, da jim je dopuščeno vse in za njih človeško življenje ne šteje nič. Žal je to realnost, v kateri živimo, blizu nas, lahko pa se še približa. Balkan je vedno bil smodnik Evrope in tudi danes so razmere zelo napete. In meni je strašno žal, danes je moderno govoriti, ne bomo dali več za to, ne bomo dali več za varnost, ne bomo dali več za nič, moramo. Dolžni smo Slovenkam in Slovencem in vsem bodočim rodovom, da poskrbimo za varnost države in vseh prebivalk in prebivalcev. Za to moramo okrepiti tako obrambo, varnost kot tudi odpornost. Slovenija je posebna in to nam priznavajo vsi v Evropi, da dajemo na prvo mesto delovanje v resnici najširše družbe v okviru našega sistema zaščite in reševanja, civilne zaščite, v katerega je vključeno največje možno število vseh prebivalk in prebivalcev. Odpornost, ki se je tako dobro izkazala in pokazala v primeru naravnih katastrof, kot je bil požar, kot so požari, kot so bile poplave, so za Slovenijo, so v Sloveniji velikanski ponos. Ta sistem moramo krepiti naprej in ta sistem je temelj, na katerem gradimo drugi steber, to je varnost. Varnost državljanov, varnost pred kibernetskimi, če hočete internetnimi napadi, varnost pred migrantsko krizo, če hočete, pred nelegalnimi prehodi meje kot tudi širšo varnost znotraj države. Obramba je samo končni korak. Vedno bom prisegal na to in vedno bom ponavljal: niti obramba, še manj pa varnost nista samo orožje. Delati moramo na tem, da kolektivni duh, ki ga imamo, za razliko od ostalih evropskih držav na tem področju, krepimo. S tem sporočilom vedno prihajam tudi v mednarodno skupnost, prihajam v Bruselj in tudi drugam. Moramo se pa zavedati, žal, da brez lastne varnosti, brez lastne obrambe, tudi lastne varnosti, kot kaže primer Gaze in Zahodnega brega ne more biti. Slovenija ne bo nikoli gradila sistemov, ki so ofenzivne narave, napadalne narave. Vsi naši napori bodo šli v smer, da pojačamo varnost in obrambo na svojem lastnem teritoriju. Nenazadnje je ravno to naš upor najprej nacifašizmu, potem pa tudi jugoslovanski armadi, izhajal iz tega in širokega ljudskega odpora. Od tu je bila črpana tako naša varnost kot tudi naša obramba, na teh temeljih moramo graditi tudi našo vojsko za bodoče, ker samo na ta način bomo imeli tudi višjo varnost in odpornost. Še dve besedi na to temo, pa bi potem mogoče v nadaljevanju šel na konkretno kaj je bilo tudi včeraj oziroma kaj se dogaja na temo Ukrajine. Vlada pripravlja načrt, pripravlja resolucijo, posodobitev resolucije o obrambi, ta bo do konca meseca pripravljena, dana potem tudi v medresorsko obravnavo, javno obravnavo in verjamem, da bo tudi v parlamentu, ne bo še v aprilu, se opravičujem, bo v maju v parlamentu. Namen pa je, da je ta resolucija ne samo obravnavana v parlamentu, ampak tudi potrjena pred zasedanjem, junijskim zasedanjem vrha Nata. Ker na tem junijskem zasedanju vrha Nata mora Slovenija ostalim zaveznicam pokazati, na kakšen način bomo svoje mednarodne obveznosti izpolnjevali, tako letos, prihodnje leto kot tudi v prihodnjih letih. Hvala lepa. Glede na to, da ste govorili o človeških življenjih, bom samo omenila, eden naših poslancev se mudi, po poročanju medijev, v Izraelu pri gospodu Netanjahuju. Srčno upam, da je šel prižgat svečke na otroške grobove v Gazo, poleg vsega drugega dela, ki ga ima. Spoštovani poslanec, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora, izvolite. **DUŠAN STOJANOVIČ (PS Svoboda):** Hvala lepa predsednica. Hvala lepa tudi predsedniku Vlade za ta prvi del odgovora. Ja, sami ste omenili, da bi želeli spregovoriti še nekaj o napredku za mir. Naš, naš cilj je seveda od prvega dne tega mandata opozarjati na poti, ki bi vodile k miru. Morda se v vsej Evropi dogaja na nek način diskrepanca med dojemanjem načina za dosego tega miru. Končni cilj pa je vendarle, jaz mislim, prav vsem, mir v Ukrajini, v naši soseščini in seveda mir povsod tam, kjer so stvari eskalirale v zadnjem času. Tako, da bi vas zdaj prosil, če ste se na to temo tudi kaj pogovarjali, da nas s tem seznanite. Hvala lepa.

in da so vsi naši koraki, v konkretnem primeru Ukrajine, usmerjeni ravno v to. Že v lanskem letu smo pod okriljem Združenih narodov naredili prve korake. Potem sem pa tudi napovedal, da v primeru oziroma sem decembra napovedal po izvolitvi novega predsednika Združenih držav, da se nam najverjetneje ravno v spomladanskih mesecih odpira par par mesecev široko okno, v katerem bodo pogovori o premirju in miru dobili svojo realno priložnost. To se je tudi zgodilo. Danes, ne glede na to, da obstajajo v Evropi zelo različni pogledi na to, potekajo pogovori v Savdski Arabiji, so nekoliko nenavadnega formata, ampak kljub, kljub temu potekajo in so že dali prve rezultate. To je najpomembnejše. Slovenija in jaz se ves čas od decembra dalje na vseh forumih, v vseh neposrednih pogovorih, tako z ukrajinsko stranjo kot tudi z ostalimi zaveznicami, ves čas zagovarjamo eno samo: čim prej premirje in čim prej trajni mir. O tem nisem govoril samo včeraj, o tem sem govoril na vseh srečanjih, ki smo jih imeli v zadnjih mesecih. Ja, na začetku sem bil med bolj osamljenimi, moram priznati. bilo, je bil mir nekaj, na kar se je gledalo z nezaupanjem, zaradi nezaupanja v rusko stran. Danes se to nezaupanje počasi odpravlja. Včeraj so tudi po mojem govoru oziroma intervenciji, vsi bili za to, da se pospeši tako vloga in angažma Evrope, posameznih držav, kot tudi dialog z Združenimi državami Amerike glede tega, kako priti čim hitreje do premirja v Ukrajini. Na tem srečanju je bil tudi predsednik Ukrajine in tudi sam je dal svojo zavezo vsem nam, da bo naredil vse, da pride čim prej do premirja in kasneje do miru. Slika, ki se marsikdaj kaže v javnosti, ni nujno, da je povsem realna, ampak to je v tem trenutku manj pomembno. Edino, kar je pomembno, je, da ne brezkompromisno in brez zaustavljanja nadaljujemo na poti / znak za konec razprave/ do premirja in miru. Vsako sekundo in ne glede na to, kdo je za od ostalih in kdo je v tem trenutku še proti, da jih enega po enega spravimo na svojo stran, na stran miru. Hvala. Boste podali postopkovni predlog? (Ne.) Torej se predsedniku Vlade zahvaljujem za podane odgovore. S tem prekinjam to točko dnevnega reda, ki jo bomo z glasovanji o predlogih sklepov nadaljevali danes v okviru glasovanj.

Vas lepo prosim, če ste lahko mirni pri zapuščanju dvorane, da nadaljujemo, hvala. za dopolnilno obrazložitev predloga akta zdaj dajem besedo predstavnici predlagatelja, kolegici Luciji Tacer, izvolite.

Pred vami je predlog za uvedbo preferenčnega glasu. Državni zbor sestavlja 90 poslancev in poslank, ki se volijo s splošnimi, enakimi, neposrednimi in tajnimi volitvami, torej v skladu z načeli mednarodnih demokratičnih volitev. Volilni sistem, po katerem se volijo skladno z določbo 80. člena ustave, določa zakon, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino vseh poslancev, torej, ne samo s podporo koalicije. Ustava v prvotnem besedilu 80. člena ni določala volilnega sistema, ampak samo sestavo Državnega zbora, način glasovanja na volitvah poslancev in volitve poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti. Septembra 1992 je bil na tej podlagi sprejet prvi Zakon o volitvah v Državni zbor. Na podlagi slednjega so bile izvedene prve volitve v državni zbor 6. decembra 1992. Leta 2000 pa je bil 80. člen ustave spremenjen, dodan je bil peti odstavek, ki določa proporcionalni volilni sistem za volitve v Državni zbor. Tak sistem je sicer v nekoliko drugačni obliki veljal že pred tem, vendar je bil določen, kot že omenjeno, samo v zakonu iz leta 1992. Novi peti odstavek 80. člena ustave je torej vzpostavil konstitucionalizacijo volilnega sistema. Ta je določen kot proporcionalni, pri čemer mora biti zagotovljen odločilen vpliv volivcev na dodelitev poslanskih sedežev posameznim kandidatom. Ustavna sprememba je tudi dvignila volilni prag od prejšnjih treh poslanskih mandatov na prejete 4 procente glasov volivcev. Ukinjena je bila nacionalna lista. Do leta 2000 je bila torej ureditev volilnega sistema v celoti v zakonski ureditvi oziroma politični odločitvi Državnega zbora, zato so se leta 1996 pred volitvami v državni zbor začeli pojavljati predlogi za spremembo volilnega sistema. SD SS oziroma današnja SDS je zbrala podpise za predhodni zakonodajni referendum za zakon, ki je predvideval dvokrožni večinski volilni sistem. Za tem je državni svet vložil predlog z mešanim volilnim sistemom, poslanci Državnega zbora pa predlog s proporcionalnim volilnim sistemom z obveznim preferenčnim glasom in eno volilno enoto. Izveden je bil nasploh prvi referendum v Republiki Sloveniji, na katerega na katerem se je glasovalo o vseh treh predlogih za spremembo volilnega sistema. Nobeden od predlogov ni dobil takratne zahtevane 50 procentne večine. Udeležba je bila nizka, 38 Najvišjo podporo pa je bil predlog za večinski volilni sistem. Sicer zanj je glasovalo 44 procentov udeležencev oziroma 260000 volivcev. Na predlog predlagateljev referenduma oziroma SD SS je leta 1998 rezultate ponovno presojalo ustavno sodišče, ki je ugotovilo, da je na referendumu uspel predlog za uvedbo večinskega volilnega sistema. Pozvalo je Državni zbor, naj sprejme zakon, s katerim bo uredil volilni sistem v skladu z ugotovljenimi rezultati referenduma. Je pa jasno poudaril, da odločba, ki se nanaša na ugotovitev rezultata na referendumu, veže Državni zbor samo kot zakonodajalca ne pa pri spreminjanju Ustave. In tako stališče je potem zavzelo tudi zavzel Svet Evrope, Beneška komisija pri njem. Državni zbor je dve leti po odločbi ustavnega sodišča sprejel ustavni zakon, ki je konstitucionaliziral volilni sistem, kot smo rekli prej, proporcionalni volilni sistem. Verjetno zato, ker so poslanci že takrat predvidevali, vedeli, da je večinski volilni sistem vseeno bolj ranljiv za nedemokratične posege kot proporcionalni. To lahko vidimo tudi danes glede na dogajanja in smo tudi s preteklimi leti z državami, ki so to uvedle. Uporaba takratnih sprememb je bila določena za čas, dokler ne pride do spremembe volilne zakonodaje. **16. TRAK: (NB) – 11.15** (Nadaljevanje) In od tiste spremembe je bil zakon večkrat spremenjen oziroma dopolnjen, kljub temu pa še vedno ostaja neizpolnjena zahteva po odločilnem vplivu na dodelitev mandatov kandidatov. In ravno to smo kot koalicija obljubili volivkam in volivcem, z začetkom mandata se je začelo delo na kabinetu predsednika Vlade z anketo in posvetovanji s civilno družbo poleti 24 pa smo šli na referendum, tam so volivci več kot 70 odstotno spremembo potrdili. Predsednik vlade je sklical posvet z vodji poslanskih skupin. Največja opozicijska stranka volje ni želela uresničiti, ker je pa manjša opozicijska stranka izrazila interes, smo v postopek vložili kar njihov predlog.

Hvala za besedo, spoštovana gospa predsednica, kolegice in kolegi, predstavniki Vlade. Ustavna komisija je na 2. nujni seji 19. februarja letos obravnavala predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona UZ80-1 EPA1919-IX, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano kolegico Lucijo Tacer. Komisiji je bilo posredovano gradivo objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora in sicer zahteva poslanskih skupin Svobode, Socialnih demokratov in Levice za sklic nujne seje Ustavne komisije, predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona in mnenje Vlade. Ustavna komisija je Državnemu zboru pisno poročala, zato v nadaljevanju samo nekaj poudarkov. Komisija je na podlagi 175. člena Poslovnika Državnega zbora najprej obravnavala predlog, da se začne postopek za spremembo Ustave Republike Slovenije. Pri delu komisije so sodelovali predstavnica predlagatelja Lucija Tacer in predstavnik Vlade, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo Jure Trbič. Predstavnica predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi poudarila, da predlagana sprememba 80. člena Ustave Republike Slovenije sledi odločitvi volivk in volivcev izraženi na posvetovalnem referendumu o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor. Predstavnik Vlade je poudaril, da je koalicijska pogodba zavezala koalicijske stranke k uvedbi bolj demokratičnega volilnega sistema, ki bo slonel na proporcionalnem volilnem sistemu z ukinitvijo volilnih okrajev in uvedbo preferenčnega glasu pa bo zagotovljen največji možni vpliv državljank in državljanov na izbiro političnih predstavnic in predstavnikov. Razprave ni bilo, torej člani in članice Ustavne komisije niso razpravljali, zato so člani komisije prešli na odločanje o predlogu, da se začne postopek za spremembo Ustave Republike Slovenije. Komisija je na podlagi 175. člena Poslovnika Državnega zbora glasovala o naslednjem predlogu sklepa: Ustavna komisija predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da na podlagi predloga poslank in poslancev za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z dne 16. 1. 2025 ter na podlagi drugega odstavka 168. člena Ustave sprejme naslednji sklep o začetku postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona, Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog skupine poslank in poslancev za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona z dne 16. 1. 2025, UZ80-1, EPA in ga ni sprejela s potrebno dvotretjinsko večino glasov navzočih članov. Navzočih je bilo 16, za je glasovalo 10, 6 pa jih je bilo proti, kar pomeni, da je zmanjkal en glas. Komisija predlaga državnemu zboru, da po končani razpravi o predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona glasuje o naslednjem predlogu sklepa: Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog skupine poslank in poslancev. Za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona z dne 16. 1. 2025. Ustavna komisija

Sprememba volilnega sistema je med drugim tudi del koalicijske pogodbe. V njej smo se zavezali, da bomo zagotovili bolj demokratičen volilni sistem, in sicer na način, da se bo uvedel preferenčni glas; tako na ta način zagotovimo največji možni vpliv državljank in državljanov na seveda na izbiro političnih predstavnic in predstavnikov. Vlada si že celotni mandat v okviru svojih pristojnosti prizadeva, da bi do dolgo pričakovane spremembe volilnega sistema in uveljavitve preferenčnega glasu tudi dejansko prišlo. svojem prizadevanju za uveljavitev preferenčnega glasu je Vlada izvedla že številne aktivnosti, denimo že v letu 2023 izvedba spletne ankete Kaj vam je pomembno pri volitvah?, nato v oktobru 2023 je bil izveden javni posvet stroke politike, civilne družbe in splošne javnosti glede sprememb, spremembe volilnega sistema. Kot vemo, julija lani smo imeli v državi posvetovalni referendum, kjer so državljanke in državljani z visoko večino dobrih 70 odstotkov podprli možnost uvedbe preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah. In nenazadnje posvetovalnemu referendumu je sledil še posvet vseh parlamentarnih strank pri predsedniku Vlade. Tako je na začetku letošnjega leta, januarja pa so poslanci in poslanke vložili predlog za začetek postopka za spremembo 80. člena Ustave. Ta ustavna sprememba namreč pomeni nujen predpogoj za sprejem novele zakona o volitvah v Državni zbor, kar predstavlja tudi prilogo k predlogu za spremembo 80. člena Ustave in je seveda tudi del dokumentacije v ustavnorevizijskem postopku. Namreč zahteva po personalizaciji v volilnem sistemu izhaja na nek način že iz petega odstavka 88. člena Ustave, gre za tako imenovan odločilen vpliv volivcev na dodelitev mandatov kandidatom. Skladno z volilno teorijo je personalizacijo mogoče uresničiti na različne načine, eden izmed teh načinov pa je preferenčni glas. Volilna teorija kot takšna pozna več pojavnih oblik tovrstnega glasu, lahko je relativni, absolutni, obvezni ali neobvezni. Vlada tako ugotavlja, da obstaja več možnih načinov zagotavljanja personalizacije v volilnem sistemu ob upoštevanju ustavnih zahtev; uvedba relativnega neobveznega preferenčnega glasu predstavlja enega izmed teh načinov, seveda pa je izbira med različnimi možnostmi načina personalizacije vprašanje, ki spada v polje proste presoje zakonodajalcev. Uvedba preferenčnega glasu ob upoštevanju tudi drugih načel volilnega prava, kot denimo načelo enakosti volilne pravice, lahko terja tudi spremembo nekaterih drugih elementov, ki so posredno vezani na sam volilni sistem. Že omenjeni predlog novele Zakona o volitvah v Državni zbor, kot rečeno, ki je priloga k predlogu za spremembo 80. člena Ustave, vsebuje razdelitev Republike Slovenije na novo na 18 volilnih enot, kjer bi se v vsaki izvolilo po pet poslank oziroma poslancev, tako da predlog novele na koncu predvideva 90 plus 2 poslanca, skupno 92,

Seveda, še enkrat povem, uveljavitev sprememb Ustave je odvisna od volje ustavodajalca, uveljavitev novele zakona pa v domeni zakonodajalca. V obeh primerih, kot vemo, je potrebno vsaj 60 glasov. KLAKOČAR ZUPANČIČ:** Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolegica Janja Sluga, izvolite.

V Republiki Sloveniji so volivke in volivci na referendumih dvakrat odločali o tem, na kakšen način naj se volijo poslanke in poslanci Državnega zbora. In sicer so to storili leta 1996 in leta 2024. Leta 1996 je bil prvič izveden referendum, na katerem so volivke in volivci odločali o treh predlogih za spremembo volilnega sistema. Glasovali so o večinskem sistemu, mešanem in proporcionalnem volilnem sistemu. Ob 38 odstotni volilni udeležbi je največ podpore dobil predlog za večinski volilni sistem zanj je glasovalo 44 odstotkov oziroma 260 tisoč volivk in volivcev. Nobeden od omenjenih treh predlogov takrat ni dosegel kvoruma oziroma zahtevane 50 odstotne večine. Ustavno sodišče je kasneje, leta 1998, kljub temu razsodilo, da je na referendumu uspel predlog za uvedbo večinskega volilnega sistema. Ker se Državnemu zboru ni uspelo poenotiti o uvedbi večinskega volilnega sistema, je zaradi bližajočih se volitev leta 2000 spremenil 80. člen Ustave, v katerega je zapisal proporcionalni volilni sistem, pri čemer mora ta zagotoviti odločilni vpliv volivk in volivcev na dodelitev poslanskih sedežev posameznim kandidatkam in kandidatom. Torej je v proporcionalni sistem pripeljal element večinskega. Vse od takrat, torej 25 let, Državni zbor še vedno ni izpolnil zahteve iz 80. člena ustave po tem, da imajo volivke in volivci odločilen vpliv na dodelitev poslanskih mandatov. V proporcionalnih volilnih sistemih predstavlja uvedba prednostnega oziroma preferenčnega glasu najpogostejši način uveljavljanja načela personalizacije volitev. S preferenčnim glasom lahko volivci odločijo o tem, katera kandidatka ali kandidat z liste kandidatov naj bo izvoljen. Osrednja značilnost preferenčnega glasu je, da že po svoji naravi omogoča odločilen vpliv volivk in volivcev na dodelitev mandatov kandidatkam in kandidatu. Ob upoštevanju značilnosti sedanjega veljavnega oziroma z 80. členom Ustave določenega volilnega sistema, bi se za najprimernejšega lahko izkazal relativni neobvezni preferenčni glas. Takšen preferenčni glas daje volivkam in volivcem možnost glasovati za določenega kandidata z liste kandidatov, ki jo podpirajo. Volivka oziroma volivec ima torej v prvi vrsti možnost izbrati kateregakoli kandidata na listi kandidatov in glasovati zanj. S tem, ko določeni kandidatki oziroma kandidatu podeli preferenčni glas, se šteje, da je hkrati glasoval tudi za listo kandidatov, na katerih kandidatka oziroma kandidat kandidira. Hkrati pa ima tudi možnost, da odda glas zgolj za listo kandidatov, s čimer prav tako izrazi svojo voljo. Rezultati volitev v evropski parlament kažejo, da so volivke in volivci relativni neobvezni preferenčni glas sprejeli,

Zato smo se v Gibanju Svoboda skupaj s koalicijskimi partnerji odločili, da tudi mi na posvetovalnem referendumu volivke in volivce povprašamo o tem, ali naj se za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije uvede preferenčni glas, ki bo zagotovil odločilen vpliv volivk in volivcev na izbiro. Posvetovalni referendum je bil izveden v nedeljo, 9. junija 2024, ko so potekale tudi volitve poslancev in poslank v Evropski parlament. Na posvetovalnem referendumu o uvedbi preferenčnega glasu je bilo oddano 700853 glasovnic. Za je glasovalo 486516 volivcev oziroma 70,89 odstotka, ki so oddali veljavno glasovnico. Proti je glasovalo 199744 volivcev oziroma 29,11 odstotka, ki so oddali veljavno glasovnico. Proti je torej glasovalo malo manj ljudi, kot je leta 1996 podprlo večinski volilni sistem. Kar pomeni, da je kar dve tretjini volivk in volivcev naklonjeno preferenčnemu glasu znotraj proporcionalnega volilnega sistema. Takrat so nam nasprotniki referenduma oziroma poslanke in poslanci opozicije očitali, da je bil naš namen z razpisom posvetovalnega referenduma zgolj vplivati na volilno udeležbo na evropskih volitvah. Da nimamo resnih namenov, da bi tovrstne spremembe volilne zakonodaje sploh predlagali in še bi lahko naštevali. Zoper Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma so celo vložili zahtevo za presojo ustavnosti, saj so trdili, da bi lahko to drugim političnim strankam oteževalo volilno tekmo, saj stranke v tem primeru ne tekmujejo pod enakimi pogoji. Ustavno sodišče je njihovo zahtevo zavrnilo in odločilo, da je posvetovalni referendum lahko razpisan na isti dan kot volitve v Evropski parlament, saj volivke in volivci lahko na isti dan odgovorno glasujejo tako na volitvah kot na referendumu. Prav tako pa prepletanje volilne in referendumske kampanje v ničemer ne ogroža volilne pravice. V Poslanski skupini Svoboda opozarjamo, da smo tako politične stranke, koalicije kot tudi Vlada oziroma resorno ministrstvo pred kot tudi po izvedenem referendumu. v zvezi z uresničitvijo te zaveze izvedli spletno anketo. Kaj vam je pomembno pri volitvah? Opravili javni posvet stroke, politike, civilne družbe in splošne javnosti glede spremembe volilnega sistema v Cankarjevem domu kot tudi posvet predstavnikov vseh parlamentarnih strank pri predsedniku vlade po izvedbi posvetovalnega referenduma za uveljavitev preferenčnega glasu. Po omenjenem posvetu vodij parlamentarnih strank o spremembi volilnega sistema z uveljavitvijo preferenčnega glasu je bila podana ocena, da je ta uresničljiva. Ker pa je zanjo potrebna dvotretjinska večina v državnem zboru, se je pokazalo, da je jeziček na tehtnici Nova Slovenija, ki je predlagala povečanje števila volilnih enot iz 11 na 18 in izvoljenih poslancev iz 90 na 92. Zato smo poslanci in poslanke Svobode letos januarja vložili predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona za spremembo 80. člena Ustave. Uvedba preferenčnega glasu na način, kot si ga je zamislila Nova Slovenija, namreč ni možna brez posega v Ustavo in povečanja sestave Državnega zbora. Saj zamišljeni koncept predvideva, da se bo v 18 volilnih enotah volilo po pet poslank ali poslancev na volilno enoto. Poslanski skupini Svoboda obžalujemo, da se je Nova Slovenija odločila, da ne bo ne med sopredlagatelji teh sprememb Ustave, kot tudi, da celo lastnih predlaganih rešitev ne bo oziroma ni podprla v okviru obravnave na Ustavni komisiji. V Poslanski skupini Svoboda smo za to, da bi lahko preferenčni glas uvedli pravočasno pred **20. TRAK (VI) 11.35** (nadaljevanje) naslednjimi državnozborskimi volitvami pripravili in priložili temu predlogu tudi delovno besedilo novega zakona o volitvah v Državni zbor, ki sledi predlogu Nove Slovenije, to pa z upanjem, da bo to dokaz, da so naše namere iskrene, tako glede dogovora, ki smo ga sklenili z Novo Slovenijo, kot tudi, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da se lahko udejanji volja volivk in volivcev, izrečena na referendumu 9. junija 2024. kolikor bo oziroma bi bila ta sprememba Ustave sprejeta, bi v zakonodajni postopek takoj vložili omenjeno besedilo novega zakona o volitvah v državni zbor, ki bi bil lahko sprejet do konca spomladanskega zasedanja Državnega zbora. V Poslanski skupini Svoboda opozarjamo, da je do konca mandata tega Državnega zbora še skoraj leto dni. Če obstaja politična volja, je časa dovolj, da se spremenita tako Ustava kot tudi zakon o volitvah v Državni zbor. Argument, da časa zmanjkuje, ni relevanten in se ga uporablja samo zato, da te spremembe ne bi bile sprejete. Konec koncev je možen tudi dogovor, da se preferenčni glas uveljavi za sestavo Državnega zbora, ki bo sledila naslednjim državnozborskim volitvam. Torej, da se prvič uporabi za volitve leta 2030. Mandat Državnega zbora traja štiri leta, kar pomeni, da volivke in volivci od nas pričakujejo štiri leta dela. Žal se je Nova Slovenija odločila, da bo eno leto pred koncem mandata nehala delovati v dobro volivk in volivcev in bo očitno od zdaj naprej delala samo še za lastne politične koristi. Pri današnjem glasovanju se bo torej pokazalo, komu je na referendumu izražena volja ljudi pomembna in komu ne. V Poslanski skupini Svoboda bomo to voljo ljudi spoštovali. Za konec pa si bom dovolila citirati še izjavo doktorja Janeza Pogorelca, člana izvršilnega odbora Nove Slovenije in avtorja omenjenega NSi-jevega predloga, ki je pred kratkim dal za enega od slovenskih medijev naslednjo izjavo. Takole pravi doktor Pogorelec, citiram: "V Novi Sloveniji bi morali absolutno to narediti. Sam sicer še nisem obupal nad tem in se še borim za spremembe. Ne samo zato, ker bi bilo to pač dobro za Slovenijo, ampak tudi zaradi spoštovanja volje volivcev. Nenazadnje se je 71 odstotkov volivcev izreklo za preferenčni glas." Doktor Pogorelec nadaljuje. "Da je dovolj tega, da stranke in ne volivci odločajo, kdo je izvoljen in kdo ne. Kot sem že rekel, se mi zdi to vztrajanje pri ne uvedbi preferenčnega glasu popolnoma iracionalno. Osebno mislim, da gre pač za nekakšen strah pred Janšo, ki temu odločno nasprotuje. Tega strahu ne bi smelo biti, ampak bi morali suvereno narediti tako, kot je dobro za državo in se pri tem požvižgati na Janšo. To svoje stališče odprto zagovarjam tudi v organih stranke. Navsezadnje smo mi sami predlagali rešitev z 18 volilnimi enotami. Sam sem tudi s kolegi iz stranke zanjo resno garal in vem, da je dobra."

Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Lep pozdrav predstavnikom Vlade, kolegice in kolegi. Pred nami je predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona. Predlagatelji, skupina poslank in poslancev Gibanja svobode s prvopodpisano Lucijo Tacer. Predlog za spremembo prvega odstavka 80. člena Ustave Republike Slovenije posega v število poslank in poslancev v Državnem zboru,

Volilne zakonodaje se leto dni pred volitvami ne spreminja, zato je takšen predlog povsem neresen in predstavlja zgolj zamegljevanje dejanskih problemov. Predlagatelj se sklicuje na izid posvetovalnega referenduma glede uvedbe preferenčnega glasu. Na posvetovalnem referendumu se je ljudi, se je ljudi spraševala samo o uvedbi preferenčnega glasu, nič pa o povečanju števila poslancev in ukinitvi volilnih okrajev, pa tudi povečanju volilnih enot. Zato je bilo postavljeno vprašanje v veliki meri zavajajoče. Pri tem je treba, preden se predlagatelj sklicuje na voljo volivk in volivcev, potrebno spomniti na leto 1996, ko smo v Slovenski demokratski stranki zbrali več kot 46 tisoč podpisov za dvokrožni večinski sistem, po katerem bi 88 poslancev državnega zbora volili neposredno; volivci imajo namreč po tem sistemu absolutno moč pri odločanju, kdo jih bo zastopal v parlamentu. Na zakonodajnem referendumu je večinski sistem dobil podporo volivcev, vendar pa tega dejstva tedanja leva stran v Državnem zboru ni želela sprejeti. Po pritožbah je Ustavno sodišče odločilo, da mora Državni zbor uzakoniti večinski volilni sistem, a je dvotretjinska večina poslancev Državnega zbora uresničitev rezultata referenduma in odločbo ustavnega sodišča izigralo spremembo Ustave Republike Slovenije, s katero je po izredni proceduri v samo nekaj dneh zapisalo obstoječi, deloma izkrivljeni proporcionalni volilni sistem. Torej ko se nekdo sklicuje na neobvezen posvetovalni referendum, ne sme pozabiti, da smo imeli obvezen referendum, kjer se je zakonodajna volja ljudstva izrazila, pa še vedno ni uresničena. Zato je to, kar se sedaj predlaga, daleč od tega, za kar so državljanke in državljani glasovali in zgolj pospešuje težave, ki jih tako ali tako že imamo zaradi sedanjega volilnega sistema, katerega problem ni to, da ljudje ne bi imeli odločilnega vpliva na izvolitev poslancev, ampak je glavni problem to, da generira nestabilne izvršilne oblasti, ki vodijo k znatnemu razvoju, razvojnemu zaostanku naše države. Upamo, da bo razprava glede volilnega sistema prispevala k nekemu treznemu premisleku in iskanju dvotretjinske večine za resno spremembo volilnega sistema, kjer bomo mogoče po vseh teh desetletjih dobili takšen volilni sistem, ki bo zadovoljil potrebo demokracije, ki se izraža preko volitev.

Hvala za besedo, spoštovana gospa predsednica. Kolegice in kolegi. Volitve so praznik demokracije oguljena fraza? - ne, ni, čeprav je volilna nedelja kar vsaj mentalno zelo naporen delovni dan, torej ni praznik, ni dan brez dela. Volilni sistemi v demokratičnih državah morajo biti dobro premišljeni, sicer imamo diktaturo. O tem, o volilnih sistemih oziroma o napotkih napotkih za dobre volilne sisteme govori tudi Beneška komisija. Jaz danes se bom striktno držal Poslovnika, ki natančno definira, kaj pomeni stališče poslanske skupine in ne bom z nikogar, nikomer, z nobeno poslansko skupino polemiziral, ker to ni olikano tukaj iz govornice, sploh pa ne v stališču poslanske skupine. In mi tudi oprostite, da nobenega ne bom favoriziral ne od vaših članov in ne vas. Torej poglejmo Beneško komisijo in poglejmo bolj točno, res vabim k branju, če že niste, kodeks dobre prakse v volilnih zadevah. To bi moral vsak poslanec, ki je del ustavodajnega telesa, tudi poznati. Glede stabilnosti volilnega prava. Temeljne prvine volilnega prava, zlasti sam volilni sistem, članstvo v volilnih komisijah in risanje meja volilnih enot ne bi smelo biti odprto za spremembe manj kot eno leto pred volitvami

Ne gre za to, da bi bilo spreminjanje volilnega sistema slaba stvar, to je lahko vedno, ta je ampak je slaba stvar njegovo pogosto spreminjanje ali spreminjanje tik v roku enega leta pred volitvami. Tudi, če pri tem ni načrtovana nobena manipulacija, se v takem primeru zdi, da spremembe narekujejo neposredni interesi političnih strank. Tu pa najdete na strani 26, Kodeksa dobre prakse v volilnih zadevah. pravi, ni pomembna samo vsebina, pomembna je tudi časovnica oziroma, kot rečejo s tujko, timing. Delovanje volilnega sistema je za povprečnega volivca zelo zapleteno vprašanje. Včasih je ljudem zelo težko razložiti točno, zakaj in kako je bil kateri poslanec izvoljen. Celo volilni komisiji se lahko pripeti, državni volilni komisiji se lahko pripeti napaka pri tem, kar smo videli pri zadnjih volitvah. Drži, drži. Zato v Novi Sloveniji ne pristajamo na to, da bi politiko postavili v situacijo, ko bi prvič, manj kot eno leto pred volitvami sistem korenito spremenili, drugič, ga morali volivcem razlagati, tretjič, utemeljiti, zakaj je novi sistem boljši in četrtič, obenem pa bi morali še razlagati, da ga na naslednjih volitvah kljub vsemu še ne smemo uporabljati in zakaj bo zaenkrat še veljal stari sistem, kljub temu, da že imamo novega, ki je baje boljši. Shizofrenija. In potem si predstavljate še scenarij, da se po volitvah vlada ne sestavi in gremo čez dva meseca ali tri mesece na predčasne volitve, ki pa bodo kar naenkrat po zgolj par mesecih potekale po novem in čisto drugačnem volilnem sistemu. To je realna možnost in to, da imamo v Sloveniji baje v glavnem redne volitve, seveda ni res. Mislim, da je bila večina predčasnih. Novi Sloveniji ocenjujemo, da tako postopanje do volivcev ni primerno, zato smo spremembo volilnega sistema kot resna in odgovorna stranka predlagali že 15. septembra 2022. Vi pa se lotite sprememb, torej predlagatelji, vi se lotite sprememb volilnega sistema leto pred volitvami, ko se vam že pošteno mudi. Danes smo konec marca 2025. Pod predlog sprememb še vedno ni podpisana niti celotna koalicija, samo ena stranka. Ali vam to kaj pove? Večine očitno ni, ni večine, čez eno leto pa bomo že globoko v uradni volilni kampanji. Spoštovani, čas se je žal iztekel. Na tak način se volilnega sistema tik pred volitvami ne spreminja, vsaj v demokratičnih državah ne. Ob tem ponovno omenim še nespoštovanje ustavnih in poslovniških pravic opozicije ter neodvisnih državnih institucij s strani vladne koalicije. Jasno je, da v državi ni vzpostavljen nek osnovni duh medsebojnega spoštovanja,

Hvala za besedo, spoštovana gospa predsednica, spoštovane kolegice in kolegi. Leta 1992 je skupina pravnih strokovnjakov opredelila izhodišča za pripravo volilne zakonodaje.

Največ polemik in razprav čez leta je bilo v zvezi z odločilnim vplivom volivcev na izbiro kandidatov. Ustavno sodišče se je v eni izmed svojih odločb že opredelilo do tega vprašanja in jasno izrazilo, da sistem, ki ga imamo danes, torej sistem porazdelitve volilnih enot na volilne okraje, zadosti ustavni zahtevi po odločilnem vplivu volivk in volivcev na dodelitev mandatov. Z vidika prvega elementa volilnega sistema iz petega odstavka 80. člena Ustave oziroma načela sorazmernega predstavništva je tako ustavno dopusten vsak volilni sistem, ki v svojem bistvu zagotavlja proporcionalno delitev poslanskih mandatov glede na uspeh na volitvah. Pa vendarle, ko razmislimo, ali smo danes lahko zadovoljni s stanjem demokracije v državi, ugotovimo, da podatki o volilni udeležbi na volitvah v zadnjem desetletju kažejo močan upad. Razlogov za to je več, od nezaupanja v politiko do prepričanja, da en glas v množici žal ne pomeni ničesar. Socialni demokrati smo prepričani, da se večina danes strinja, da obstoječi volilni sistem potrebuje spremembe. Zahtevo po spremembi volilnega sistema so v lanskem letu podale tudi volivke in volivci na referendumu, ko so jasno izrazili, da želijo več vpliva na izbiro kandidatov. Volivke in volivci si želijo preferenčnega glasu, pri katerem imajo možnost ne le izbire ene politične opcije, ampak da imajo vpliv na izbiro posameznikov znotraj te opcije. Predlog spremembe Ustave, o katerem danes odločamo, je prvi poskus uresničevanja referendumske volje volivk in volivcev v tem mandatu. Predlagatelji tako predlagajo spremembo prvega odstavka 80. člena Ustave, in sicer povečanje števila poslancev Državnega zbora iz 90 na 92 poslancev. S tem bi se omogočile spremembe in dopolnitve Zakona o volitvah v Državni zbor ter olajšalo delo in opravljanje funkcij Državnega zbora. spremembo zakona bi dosegli ne le ukinitev sedanjih volilnih okrajev kot elementa volilnega sistema in uvedbo prednostnega glasu, ampak bi tudi bistveno zagotovili neposredno predstavništvo volivcev in nujno potrebno enakomernejšo regionalno zastopanost poslancev. povečanju števila poslancev Državnega zbora na 92, bi bili ti bolj enakomerno razporejeni po celotni državi, saj bi se v vsaki izmed 18 volilnih enot izvolilo po pet poslancev, v vsaki volilni enoti pa bi bilo približno 95 tisoč volivcev. Povečanje števila poslancev je tako odgovor na bojazen, da bi prednostni glas na ravni sedanjih osmih volilnih enot, oškodoval podeželje. Socialni demokrati si želimo odločanje o javnih zadevah približati ljudem, rešitve vidimo v povečanju možnosti soodločanja ljudi pri nacionalnih zadevah. Takšne odločitve zahtevajo visoko stopnjo političnega soglasja, zato je nujen odprt in vključujoč proces družbenega in političnega odločanja ter krepitev participacije ljudi v odločanju o javnih zadevah na volitvah in referendumih. Socialni demokrati smo že v preteklosti podpirali spremembe volilne zakonodaje. Zagovarjamo uvedbo preferenčnega glasu, ki bi povečal vpliv volivcev na sestavo Državnega zbora, ter s tem povezano ukinitev volilnih okrajev. Na ta način bi se ukinili volilni okraj znotraj osmih volilnih enot, uveden pa bi bil prednostni relativni glas, ki ga lahko volivec nameni svoji izbiri in tako neposredno vpliva na izbiro točno določenega med 11 kandidatkami in kandidati na listi. Kot kažejo izkušnje evropskih volitev, se tako realno omogoča izvolitev na podlagi seštevka prednostnih glasov za posameznega kandidata. Ob spremembah volilne zakonodaje zagovarjamo tudi načelo zadrge pri vrstnem redu žensk in moških na celotni kandidatni listi ter izmenjujoče se vodilno mesto moškega in ženske na vseh kandidatnih listah v volilnih enotah. Menimo sicer, da je možno referendumsko voljo uveljaviti tudi brez sprememb Ustave oziroma **24. TRAK: (VP) 11.55** (nadaljevanje) ne da bi povečali število poslancev. In to je s spremembo števila volilnih enot. In v luči tega smo pripravili tudi predloge sprememb števila volilnih enot, konkretno na 11 ali na 22, torej dva predloga imamo. Zavedamo se, da bodo vsi predlogi sprememb potrebovali zelo, zelo širok konsenz in strokovno politično javno razpravo. Na podlagi vsega, kar smo predlagali in povedali bomo Socialni demokrati predlog za začetek postopka spremembe Ustave danes podprli. Hvala.

Prihajamo med zadnjimi za predstavitev stališč, tako da je kontekst, kaj se danes obravnava, pravzaprav že izpostavljen. Tako da bi v imenu poslank in poslancev Levice rad izpostavil predvsem eno stvar. Od odločitve Ustavnega sodišča glede možnosti, da imajo volivke in volivci večji vpliv na izbiro poslank in poslancev, se ta debata v Državnem zboru, pa seveda tudi širše, odvija zdaj praktično skoraj desetletje. V tem času je bilo več poskusov tudi z vlaganjem zakonodaje, ki bi uvedla preferenčni glas in s tem nekako zadovoljila zahtevam iz ustavne odločbe. Tisto, kar je uspel Državni zbor sprejeti, je nekakšen popravek volilnih okrajev, ki je, dajmo temu reči, začasno uredil nesorazmerje med posameznimi volilnimi okraji, dejstvo pa je, da smo pred eno ključno nalogo, ne, in ključno nalogo, ki so jo v veliki večini volivke in volivci potrdili na lanskem referendumu in ki pravi, da si želijo preferenčnega glasu, s katerim bi lahko, dajmo temu reči, preglasili voljo strank ali pa predlagateljev list in rekli, tega in tega človeka si želimo videti kot našega predstavnika v Državnem zboru. In to je, mislim da bistvo debate. Poslanke in poslanci Svobode so predlagali v bistvu nek kompromisni predlog za spremembo Ustave, ki je bil pravzaprav predlog Nove Slovenije, s katerim bi lahko, če si na hitro na papirju izračunamo, v bistvu imeli dovolj glasov v parlamentu, da zakonodajo spremenimo, da spremenimo tudi Ustavo in, kar je najpomembneje, zadovoljimo tisto, kar je bila želja ljudi na referendumu. Se pravi, iz tega nekega širšega vidika bi spoštovali voljo ljudi, tistih ljudi, ki jih kot poslanke in poslanci tudi v tem Državnem zboru zastopamo. Tako, da v Levici seveda podpiramo začetek postopka za spremembo Ustave, konkretno 80. člena, s katerim bi, kot je bilo že večkrat povedano, povečali število poslank in poslancev Državnega zbora iz 90 na 92, z nekim ključnim namenom, to je to, da se potem kasneje, kasneje v zakonodajnem postopku, v zakonodaji spremeni število volilnih enot in s tem seveda tudi, dajmo temu reči, bolj regionalizira sestavo Državnega zbora, ko se uvede preferenčni glas. Pod črto je sporočilo zelo jasno oziroma je samo eno: ljudje in državljanke in državljani so že večkrat povedali, da si želijo sprememb volilnega sistema, da si želijo uvedbo preferenčnega glasu in da si želijo odločati o tem, kdo jih zastopa v Državnem zboru. Jaz bi tu samo rad spomnil na to, v bistvu ustavno določbo, da smo poslanke in poslanci predstavniki vsega ljudstva in da je tudi neka odgovornost poslanskega mandata, da zna spoštovati tudi večinsko voljo državljank in državljanov, če nam to paše ali ne. To se seveda pogosto dogaja, velikokrat naletimo v te čeri, ko se moramo soočiti s kakšno od ustavnih odločb, ampak mislim, da je odgovornost vsakega poslanca, vsake poslanke, da v takšnih trenutkih zna spoštovati takšne odločitve in nenazadnje tudi voljo ljudi. Tako da v duhu v duhu tega predstavniškega mandata, v duhu tega, da nismo samo predstavniki lastnih strank, ampak vseh prebivalk in prebivalcev te države, si želim, da bo ta predlog danes dobil podporo, da bomo nadaljevali z ustavnim postopkom in da nam čisto iskreno ne zmanjka časa. Seveda, če je volja in če je pripravljenost za to, da bodo, da bodo te spremembe uresničene, potem čas, kot je bilo že večkrat danes rečeno, ni težava.

Hvala predsedujoča. Volilni sistem je v svojem bistvu algoritem, algoritem, ki voljo volivcev prevede v poimensko sestavo Državnega zbora. Dva dejavnika sta pomembna pri volilnem sistemu: proporcionalnost, torej v kolikšni meri volilni sistem zajame proporcionalno odločitev v sestavo državnega zbora in neposredna volja volivcev, kdo konkretno iz te formule sedi v Državnem zboru. temeljna, dve temeljni skupini volilnih sistemov, proporcionalni in večinski. Proporcionalni bolj sledi proporcionalnem zajemanju volje volivcev tudi na račun poimenske sestave, medtem ko večinski sledi poimenski sestavi tudi na račun proporcionalne odločitve volivcev. Zato se je v vmesnem delu oblikoval še kombiniran sistem, volilni sistem, ki vzema najbolje obeh volilnih sistemov. Zato je po mnenju poslanske skupine, ki jo sestavljajo poslanci stranke Demokrati, bil za Slovenijo najprimernejši kombiniran volilni sistem. In bi po našem mnenju tudi uspel zagotoviti ustrezno večino v Državnem zboru. Aktualni sistem, ki ga imamo, je nek volilni spaček. Vzpostavljen je bil leta 1991 za enkratno uporabo, kar piše pri obrazložitvi zakona, ki so ga sprejemali ti tu v Državnem zboru, ker se je zavedalo, da volilni sistem ni takšen, ki bi generiral najboljši rezultat v Državnem zboru, ne samo, kar se tiče proporcionalnosti, ampak tudi kar se tiče kvalitete zasedb mest v Državnem zboru. Bolj ko imajo volivci neposredno možnost vplivanja na to, kdo sedi v Državnem zboru, bolj tudi spremljajo delo posameznega poslanca in ga lahko ob slabem delu kaznujejo, ob dobrem delu pa nagrajujejo. In tako se skozi posamezne volitve oblikuje sestava Državnega zbora, ki temelji na kvaliteti, torej na dobrem delu in slabo delo z naslednjimi volitvami odmika stran iz državnega zbora. V Sloveniji pa imamo volilni sistem, ki daje videz, da neposredno odločamo o tem, kdo bo sedel v Državnem zboru, vendar se je ta odločitev že dosti prej, pred volitvami, zbrala na strankarskih vodstvih, ki so določile, kdo poimensko bo kandidiral v posameznem volilnem okraju, ki pa je že vnaprej predestiniran da izvoli eno ali drugo stranko. Zato volitve za volitve kaže, da je aktualni volilni sistem, ki je bil, še enkrat, vzpostavljen za enkratno uporabo, neustrezen. Če želimo spodbuditi integriteto, spoštovanje in dobro delo slovenskega parlamenta. Sprememba je nujna. Jaz sem pozorno poslušal predstavitelje poslanskih skupin in žal moram ugotavljati, da je ta predlog, ki je danes v Državnem zboru, namenjen obračunavanju med strankami, ne pa sprejemanju volilne zakonodaje. To je bilo razbrati iz predstavitve stališč največje poslanske skupine. Žal pa moram ugotoviti tudi, da tisti, ki je prvotno predlagal dober zakon ali približek, ki bi to neposredno vlogo volivcev na izvoljivost Državnega zbora dejansko vnesel v naš pravni red, ne želi zaključiti te faze s potrditvijo tega zakona ali pa otvoritvijo tega postopka. Argument, da se zadnje leto ne spreminja volilne zakonodaje, ne zdrži niti iz mednarodno primerjalne prakse niti iz prakse, ki je v samem zakonu najprej primerjalna praksa. Imamo več držav, imamo recimo primer Grčije, ki praktično vsake volitve spreminja volilni sistem in uveljavljen način,

in 101. poslanca, ampak volilne okraje določa upravna enota mesec dni pred začetkom volilne kampanje z načelom, da je v vsakem volilnem okraju približno enako po upravnih enotah volivcev. Skratka, na teh volitvah, v tem volilnem okraju in na naslednjih volitvah, v naslednjem volilnem okraju in se za to nihče ne razburja. V predlogu zakona ali pa postopka za uvedbo spremembe Ustave je tako ali tako zapisano, da je rok za spremembo vseh ustreznih aktov za volitve tega zakona eno leto, kar pomeni, da tako ali tako sprememba ne bo prišla na vrsto za naslednje volitve, ampak za volitve po tem. In zakaj je za mene oziroma za poslance stranke Demokrati to tako pomembno? Ker vsi vemo, da je neustrezen volilni zakon, ker je težko najti ustrezno večino za spremembo tega zakona iz enega preprostega razloga. Poslanci, ki so bili izvoljeni po enem volilnem zakonu, težko sprejmejo drugi volilni zakon, po katerem morda ne bodo izvoljeni. Skratka, ne želijo streljati v lastno koleno, ampak za voljo države in zaradi slabega volilnega sistema ta Državni zbor to mora narediti. In je naloga vsakega, če je z dobrimi ali slabimi nameni, da ugotovi, če je možno s to spremembo narediti, če je možno dvotretjinsko večino za to spremembo doseči, da vendarle ravna državotvorno in da glas za začetek tega postopka. Modalitete se bodo pa tako ali tako spreminjale v nadaljevanju procesa, ki bo pripeljal do končne spremembe volilnega sistema Sloveniji. Če ne bomo spremenili volilnega sistema, kjer bodo volivci imeli neposredno vlogo, kjer bodo volivci lahko nagradili dobro delo in kaznovali slabo delo, se bomo vedno znova vračali na temeljno vprašanje, zakaj Državni zbor nima ugleda. Zato, ker tega volivkam in volivcem ne omogoča. In to odločitev kdo bo sedel v Državnem zboru prepušča predsednikom strank, ki na koncu predlagajo kandidate. In v tem pogledu je dober primer ravno primer evropskih volitev, kjer na večini list ugotovite, da je bila volja volivcev na koncu drugačna, kot je bila volja vodstev strank po po vrstnem redu na listi. Jaz upam, da ni to razlog za bojazen pred odločitvijo za spremembo volilnega sistema, ampak ravno zato, ker končno mislim, da je možno doseči to večino in končno mislim, da je dobro narediti to spremembo zato, da se bo v naslednjem mandatu lahko konkretiziralo v zakonski spremembi volilnega sistema, bomo poslanci, člani stranke Demokrati ta predlog za začetek postopka spremembe Ustave podprli. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi razprava poslank in poslancev o predlogu sklepa, da se začne postopek za spremembo Ustave. Najprej ima besedo kolega Damijan Bezjak Zrim. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi. Včeraj sem si prav šel pogledat vaša glasovanja na kateri ste že več mandatov v Državnem zboru, kako ste glasovali. In vedno ugotavljam, da se volilna zakonodaja na dnevni red nekako vedno uvršča leto dni pred volitvami. Mogoče bi bilo smiselno bolj, da se tega lotimo na začetku mandata, ko je še nekako volja tudi na drugi strani in z opozicijo, da skupaj lahko sprejmeš dober predlog. Sam sem tudi, in to nekateri izmed vas veste, kritik bil prehitrih sprememb volilnega sistema. Kajti nikoli ne veš, kaj bo iz tega prišlo in v kolikor nimaš za sabo Vseh poslanskih skupin, lahko vedno nekdo izpodbija legitimnost takega volilnega sistema. Kajti, večkrat, tudi tekom razprave, smo slišali, da smo že državljanke in državljani oziroma so enkrat v preteklosti že odločili za večinski dvokrožni volilni sistem. **27. TRAK: (SC) – za spremembo volilne zakonodaje, ki pa bi naj šel dalje na sprejem v zakonodajni proces, ki pa predvideva povečanje števila poslank in poslancev. Državljanke in državljani so nam na referendumu naložili spremembo volilne zakonodaje, ampak nekako dvomim, da so bili pripravljeni, da se Državni zbor povečuje. Kajti, vsaj po pogovorih včasih hočejo, da bi se število poslank in poslancev v Državnem zboru zmanjšalo. Ampak vsi tukaj, ki vemo, bi včasih bilo nekoliko boljše, da bi se povečal, toliko kolikor je prostora v Državnem zboru, da bi delovna telesa mogoče lažje delovala. Socialni demokrati smo podprli že na Ustavni komisiji začetek sprememb ustave, kajti spoštujemo voljo volivk in volivcev. Trenutni predlog, kateri je je predvideno, da se število poslank in poslancev spreminja plus dve. Mi bomo to spoštovali, če glih imamo tudi pomisleke. Hkrati pa kot resna stranka imamo tudi svoje predloge. In eden takih predlogov je bolj enostaven. Torej, delil torej 22 volilnih enot, torej v vsaki enoti bi izvolili štiri poslance. To pomeni, da bi lahko ohranili enako število poslancev, kot jih imamo zdaj in s tem bi bila tudi zagotovljena večja razpršenost poslank in poslancev. Tako da ta strah, da podeželje ne bi imelo svojih predstavnikov v Državnem zboru, je tudi ena od ključnih. Tudi drugi predlog, ki ga imamo na mizi, je, da se oblikuje 11 volilnih enot po osem poslancev. Tudi ta je bil za nas sprejemljiv, tako da mi bomo danes podprli spremembe. Ampak glede na kar je bilo izrečeno na Ustavni komisiji, jaz dvomim, da bo ta predlog sprejet. Vsi vemo, da pred eno leto pred volitvami naj ne bi po beneški konvenciji spreminjali volilnega sistema in kot je kolega Logar rekel, seveda bo, to bi naj veljalo za naslednje volitve, torej ne drugo leto, ampak one čez pet let, kar je nekako razumljivo. Tako da v kolikor se ne bomo mogli danes tukaj dogovoriti o tej spremembi,

Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Kolegice in kolegi, vsem še enkrat prav lep pozdrav! Nova Slovenija je, kot rečeno, 15. septembra lansko leto predstavila, predstavila, ne predlagala šest po naši oceni potrebnih področij, ki bi jih bilo potrebno v Ustavi spremeniti. In seveda med njimi tudi volilni sistem, bolj učinkovit volilni sistem. Naj samo spomnim, da smo bili vedno kot nek konstruktiven partner tudi pri prejšnjem predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju, ki je prevzel zelo težko nalogo, Usklajevanje med političnimi strankami, ko smo renovirali Zakon Zakon o volitvah v Državni zbor, ki prav tako potrebuje dvotretjinsko večino. Prišli smo skupaj, sopodpisali zakon, ne samo ena poslanska skupina, ampak praktično skoraj vse oziroma zadostna večina, ustavna večina. Žal je, potem iz takšnih in drugačnih razlogov en glas zmanjkal. Obžalujemo. Tako da iskreno želimo, da se naš volilni sistem izboljša. In se tudi strinjam, da ljudje že dobro razumejo, kaj pomeni preferenčni glas. Nenazadnje evropske volitve, lokalne volitve fantastično funkcionirajo in ljudje natančno vedo,

v tem parlamentu z Novo Slovenijo, ampak to nas sploh ne boli. To samo pravzaprav pomeni, da nekako nesposobni želijo obračunati s sposobnimi. Ali pa, če pobrskam malo nazaj v čas Peterletove vlade, ko je bil takrat državni sekretar oziroma zdaj bi mu rekli minister za zakonodajo gospod Lojze Janko, ki so ga spraševali po spominih na čas osamosvajanja in je povedal: to je bil čas, ko nesposobni niso bili sposobni onesposobiti sposobnih. To je zgolj tako malo izlet v zgodovino, ampak se zelo z njim strinjam. Zdaj, za razliko z doktorjem Logarjem, jaz se ne bi rad primerjal z Grčijo oziroma s tistimi, ki s tisto skupino držav, ki morebiti se požvižgajo na kodeks Beneške komisije. Rad bi bil, da smo neka urejena demokratična država. In tukaj zdaj pravzaprav ne gre zgolj za neko minimalno spremembo volilnih okrajev, ne, gre za remont, za rekonstrukcijo celotnega volilnega sistema, za to gre. In kar so Socialni demokrati predlagali, se strinjam, 11, okej, 11 volilnih enot, 22 ne bo šlo najbrž, ker vam bodo tisti, ki obvladajo matematične algoritme za izračun količnikov, povedali, da to ne bo šlo in da je tako rekoč ta številka 18 volilnih enot pravzaprav maksimalna oziroma ta mreža volilnih enot naj..., najgostejša. To je bil tudi naš cilj. to nalogo smo dobili, mislim, da enkrat v sredini julija pri predsedniku Vlade, ko smo, ko se je sestal politični vrh po tem, ko so bili že znani rezultati referenduma. In takrat je pač vsaka stranka, nisem bil tam, ampak povzemam po tem, kar so mi kolegi povedali, vsaka stranka predstavila svoj pogled na ta izid referenduma. Mi smo predstavili naš, našo rešitev.

In smo šli domov in mi smo se resno lotili te domače naloge. Dobili smo domačo nalogo. Do takrat je še nihče ni naredil. Zanimivo, manjša opozicijska stranka je nekako s svojo sposobnostjo tam pokazala, da je kredibilna in to nalogo smo naredili. Zdaj, od daleč se seveda ne vidi, vi to vsi poznate, ta zemljevid. / pokaže zboru/ Zelo, zelo skrbno smo zarisali 18 novih volilnih enot tako, da nismo nekako rezali, kot se reče, območij občin, razen seveda največje občine v Sloveniji. In seveda, kot vemo vsi, tudi na podlagi odločitve Ustavnega sodišča pred leti smo pogledali, da volilne enote imajo vsaj približno, in tukaj je to zelo dober približek, vsaj približno enako število prebivalcev oziroma volivcev. Nobenega drugega predloga ni bilo na mizi razen ta, razen ta zemljevid. In še nekaj. Mi nismo predlagatelji tega ustavnorevizijskega postopka. Še enkrat, septembra 2022 smo predstavili, kaj bi bilo potrebno v Ustavi spremeniti in na kakšen način, povedali smo za vsako od teh zadev tudi rešitve, Nekako normalno, tudi stvar olike, politične kulture če hočete, je, da tisti, ki da domačo nalogo, potem to domačo nalogo tudi pregleda, ponovno ta avditorij, vrh političnih strank povabi v svojo sobano in odpre debato na to temo. Tega ni bilo. Tako da zdaj mi s strani tistega, ki je domačo nalogo dal, niti ne vemo, kakšna je ocena te domače **29. In še nekaj. Zdaj, ko je veliko govora o tem, da je prepozno in tako dalje, dovolite samo eno, en časovni okvir oziroma odgovor na vprašanje, kdaj bomo šli na volitve, če bodo te redne. Te morajo biti izpeljane najprej dva meseca in najkasneje 15 dni pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega državnega zbora: tako določa Zakon o volitvah v državni zbor. Ker ste se poslanci na ustanovni, torej konstitutivni seji tega sklica parlamenta sestali 13. maja 2022,

Če je politična volja, bomo to tudi mi sprejeli. In se ne rabite ozirati na našo pripombo in na na kodeks Beneške komisije, ker je pač do volitev, kakorkoli gledate, manj kot eno leto, manj kot eno leto. Problem je, kot sem ga že predstavil v stališču, če se ne bo Vlada sestavila v določenem roku, v predpisanem roku, gremo pa potem kmalu na predčasne volitve in bo zmeda pri volivcih, verjemite, popolna, Takrat bomo pa potem volili, če bo to sprejeto, pa še zakona ni, zakon potrebuje dvotretjinsko večino, potem bomo zelo težko volivcem predstavili in rekli, poglejte, zdaj bomo pa volili po povsem novem volilnem sistemu. Tako da tukaj in še več je razlogov, zaradi katerih mi ocenjujemo, da iz tega ne bo nič... / izklop

vse parlamentarne stranke, ne samo v tem, tudi v vseh prejšnjih mandatih se pogosto sklicujemo na to, da smo na terenu, da nam ljudje povedo kaj si želijo, da nas opozarjajo na probleme. Še posebej ena poslanska skupina, dotična poslanska skupina zelo pogosto razlaga kako kako imajo terenske seje poslanske skupine, kako so obiskali to in ono sredino, kako slišijo kaj jim ljudje govorijo, kaj jim nalagajo in seveda vladne stranke pa tega ne slišimo, to je njihov argument. če se lahko glede vprašanj, ki jih imamo politične stranke v svojih programih, še nekako sprašujemo kaj v okviru tega je tisto, kar bi si ljudje želeli. Da je možno nekatere programske točke uresničiti na ta ali oni način. mislim, da pri današnji točki je pa takšnega sprenevedanja konec. 486000 ljudi je povedalo zelo natančno, kaj si želi, kaj od nas zahteva in kaj od nas pričakuje. 71 odstotkov tistih, ki so glasovali na tem referendumu, je povedalo, kaj od nas pričakuje. In naša naloga je brez vsakršnega sprenevedanja, da to udejanjimo. Danes je bilo slišati raznovrstne trditve že v stališčih poslanskih skupin. Tako smo lahko pri pri eni sami poslanski skupini najprej poslušali o tem, da ljudje tega ne bodo razumeli, da jim bo potrebno razlagati, da bodo zmedeni, na kar smo čez dva stavka slišali: "Ljudje so na evropskih volitvah uporabili preferenčni glas, pri čemer so natančno vedeli, katero ime na listi bodo obkrožili." - to je govorila ena sama poslanska skupina. In to ta poslanska skupina, ki je v bistvu pripravila vsebino tega, o čemer se danes pogovarjamo,

podporo umikajo lastnemu predlogu, smo že slišali. Torej, naslednji argument, ki je tudi že bil danes obdelan v stališčih poslanskih skupin, ne smemo tega početi manj kot leto pred volitvami. Prvič, škarje in platno tega postopka je imela v rokah ves čas Nova Slovenija. Kot predsedujoča Ustavni komisiji, ves čas. Drugič, res je leto pred volitvami, ampak zelo jasno smo povedali, da se nov sistem ne bi uveljavil na naslednjih, pač pa šele na volitvah po tem, torej leta 2030. s čimer ne bi nikogar opeharili in tudi ne bi povzročili zmede, o kateri so kolegi govorili. Naslednja stvar je ta, da, pravijo kolegi, v državi ni vzpostavljen osnovni duh spoštovanja. Kaj je lahko večje nespoštovanje kot sprenevedanje, ko ti volivci izrecno sporočijo svoje pričakovanje, da tega ne uresničiš. Poslušali smo tudi razno razne razloge, da tisti, ki je sklical posvet, bi moral zdaj voditi postopek. Pa saj nismo v vrtcu. Ali smo v vrtcu, da nas mora predsednik vlade prijeti za roko pa nas voditi skozi celoten postopek, ali smo samostojna institucija, kjer se pogovarjamo med sabo in kjer smo se sposobni med sabo uskladiti. Lahko vam povem, da je bil postopek usklajevanja izjemno naporen. Kolegica Lucija se je izjemno trudila. Sestankov je bilo nešteto. In v Gibanju Svoboda smo imeli svoj predlog načina, kako bi uresničili preferenčni glas volivk in volivcev, svojega, ne tega, ki ga imamo danes na mizah, pa vendarle smo bili pripravljeni na vse možne kompromise ravno zato, ker se zavedamo, da koalicija sama nima dovolj glasov. In da bi pridobili te manjkajoče glasove, smo bili pripravljeni popolnoma odstopiti od svojega predloga in prisluhniti temu, ki ga je podala Nova Slovenija. Četudi, ja, kot je kolega iz SD prej rekel, se povečuje število poslancev za dva. Vemo, tudi nam to ni všeč, tudi mi smo na terenu in ljudje nam tudi govorijo, da bi bilo verjetno bolje zmanjšati število poslancev, ampak ja, ta dva poslanca več sta posledica neke matematike, ki mora veljati za to, da je zastopanost enakomerna po vseh krajih, po celi državi in smo pripravljeni tudi na ta kompromis. V celoti smo sprejeli tisto, kar je predlagala Nova Slovenija v celoti. Kar se tiče drugih predlogov, jih do danes nismo slišali. Danes vidim, da kar bohotijo iz vsak poslanec ali pa vsaka poslanska skupina še ima neke druge predloge, ki jih pa do danes, roko na srce, nismo videli in jih ni bilo na mizi. Tudi Nova Slovenija še ta podatek danes podpira vse predloge, ki jih imajo ostali, pri čemer je treba biti iskren in povedati, da v postopku usklajevanja Nova Slovenija ni podpirala ničesar drugega kot samo svoj predlog. Še enkrat, ni podpirala ničesar drugega. Tudi znotraj svojega predloga ni bila pripravljena na nikakršne kompromise. Zato smo še enkrat v Gibanju Svoboda v celoti sprejeli, kar so predlagali, zgolj in samo za da sledimo volji državljank in državljanov, da naredimo kar smo obljubili486 tisočič državljankam in državljanom. Jaz mislim, da je tako prav. In taki pogovori in taki kompromisi, jih moramo biti sposobni, če želimo delovati v tej hiši in če želimo povečati povečati zaupanje volivk in volivcev, sicer nima smisla, da smo tu. Ampak še enkrat, noben argument, ki je bil danes izpostavljen, zakaj nekdo ne bi podprl tega predloga, ne zdrži vode, je (nadaljevanje) časa je še več kot dovolj. Mi smo ravno zato, da ne bo nobenih neznank, predložili tudi osnutek zakona, ki je za to že pripravljen in lahko gre v proceduro nemudoma. Ravno zato, da si lahko vsak že danes pogleda na kakšen način bi se zadeva izvedla, kje ima mogoče še kdo kakšne predloge in pripombe in da ne bo nobenih neznank. Naša iskrena namera je udejanjiti to, kar nam je bilo naloženo. Žal tega ne moremo storiti samo v koaliciji. Stranka pa, ki je tako zelo verjela v svoj prav, da je zahtevala od celotne koalicije, da njihov predlog podpre brez kakršnihkoli kompromisov, se je zdaj umaknila. Jaz verjamem, da bodo volivke in volivci to videli. Verjamem, da si bodo o tem ustvarili tudi svoje mnenje in bodo na koncu na naslednjih volitvah povedali, koga si v resnici v tej hiši želijo.

ostremu, močnemu napadu na Ustavo, na temelj, na pravni temelj slovenske države. Jaz mislim, da še v nobenem mandatu ni bilo toliko predlogov za spremembo Ustave, kot jih je ravno v tem. In glede na to, ko to spremljam že dolgo časa to, to dogajanje, se mi zdi, da je večina teh predlogov pravzaprav takih, ki kakšne dodane vrednosti ne prinašajo. Ta predlog, ki ste ga vložili in s katerim napadate pač stališče Nove Slovenije, niti z eno besedico niste v obrazložitvi nikjer omenili Nove Slovenije, niti z besedico, pa govorite o tem, da je to njihov predlog. Niti ena. Glejte, tu imate zakon oziroma gradivo pred sabo in zanimivo, da pač nekomu nekaj dajete. Res so to oni dali v razpravo, v ponudbo, ampak predlagatelj ste pa izvorno vi in samo vi. Drugo kar je, ta predlog prinaša, če poenostavim, iz 88 volilnih okrajev, prihajamo s to redukcijo na 18 volilnih okrajev ali pa volilnih enot, kakor temu rečete. To je redukcija. Zdaj, če mislite, da se na ta način zagotavlja teritorialna pokritost s tem, da niso kandidati, ki kandidirajo na posameznih listah vezani na okraj, se hudo motite, se hudo motite, ker s tem, ko boste vi to naredili pač ne boste pokrili na tak način, kot si to predstavljate. In ta predlog, ki je zdaj vložen, kakorkoli ga obračate, je podlaga ali pa sprejemljiv, najbolj sprejemljiv za tiste stranke, ki imajo slabo terensko mrežo ali pa terenske mreže nimajo, ker lahko, potem bodo vse kandidirali iz Ljubljane, tu iz enega centra in ena skupina ljudi se bo zbrala, 200 ljudi, pa bo delegiralo, ne vem, po celi Sloveniji, kje bo. To je problem oziroma razlog, da se to podpira, predvsem to, da to podpirajo stranke s šibko terensko mrežo ali pa mreže na terenu nimajo. To je pač eden od argumentov, ki ni bil nikjer povedan. povedan. Problem, ki ga jaz tudi vidim je tudi v tem, da ta zakon oziroma ta sprememba Ustave ne zajema nikjer diaspore. Mi imamo četrtino življa zunaj meja Slovenije, bodisi v zamejstvu, bodisi, ne vem, v zahodni Evropi, bodisi v izseljenstvu. Zdaj, nekatere demokratične države, ki se tudi soočajo z močno recimo emigracijo, recimo Italija, pa tudi Hrvaška, imajo zagotovljeno sorazmerno udeležbo ali pa določeno kvoto poslancev, tudi iz tega nabora.

števila poslancev, potem bi najbrž bilo smiselno predvideti tudi diasporo. Imamo močno, imamo zelo močno inteligenco tudi zunaj, uspešno inteligenco, uspešne podjetnike, znanstvenike, pa nimajo možnosti, da bi kandidirali, bom rekel, kot poslanci zunaj tega. Problem je tudi v tem, da je ostal zelo nizek volilni prag. Recimo, ko že nekateri tu razpredajo o kombiniranem volilnem sistemu, praviloma, recimo, če daste za primer Nemčijo, imajo bistveno višji volilni prag, ker s tem se te marginalije izničijo. Tudi ta sistem, ki ga zdaj predlagate, ko pravite, da bo izbira volivca tista, ki bo odločal, kdo bo poslanec, še vedno omogoča, da bo prišel v Državni zbor nekdo, ki je četrti ali pa peti v tem novem volilnem okraju, zaradi nizkega volilnega praga. če to izbira volivca v volilnem okraju, da pride v parlament nekdo, ki ni dobil, ne vem, ki je bil četrti ali peti na listi, potem to nismo rešili nič. Ker potem vsi tisti, ki so bili boljši od tega, izpadejo kot kaj? Mislim, da ta sistem pri nizkem volilnem pragu je preveč odprt in omogoča prevelik vstop. Zdaj, tu ima stranka, ki dobi 401 na volitvah, bo pobrala, ne vem, tudi najmanj štiri ali pet mandatov. Ampak to niso kandidati, ki bodo imeli, ne vem, strahotno podporo v novem volilnem okraju. Ker če bi bilo tako, potem bi že stranka v tem primeru oziroma tukaj že bila. Zdaj ta volilna oziroma ta sprememba tudi ne ureja prestopništva med mandati. Glejte, kaj je s poslanci, ki nočejo biti več poslanci v stranki, na listi katere so bili izvoljeni? To ne ureja. če bi sistemsko to obdelali, potem bi morali najbrž obdelati ali pa vsaj odprto tudi to vprašanje. Lahko se kdo smeje, ampak ker je pač nekoga okrog prinesel, ampak vprašanje je pa relevantno. Tudi, ko se izgovarjate na referendum, kakšna velika podpora je bila. Vi ste tam dali na glasovnico samo referendum o preferenčnem glasu, nihče pa od vas ni povedal, je za izpeljavo preferenčnega glasu potrebno ukiniti volilne okraje. Tega ni bilo in to je šlo za prvovrstno manipulacijo, ker preferenčnega glasu še vedno ne moreš speljati, če ne ukineš volilnih okrajev, ga ni mogoče izpeljati. Drugače bi morali imeti mogoče ta ameriški sistem predhodnih volitev znotraj stranke, kdo bo kje kandidiral. Veliko stvari se odpira in jaz mislim, da te stvari na nek način niso, niso rešene. Zdaj, ne vem, govorite o spolih tudi navsezadnje. V bistvu ste povedali, da priznavate samo dva spola, moškega in ženskega, zadrgo zagovarjate, ostalih 80 spolov v tem volilnem predlogu ni zajetih. Zakaj jih potem trajbate v šole teorijo spolov, če imamo na volitvah samo zadrgo? Glejte, to so stvari, ki so popolnoma odprte. Zdaj, osnova pa še vedno ostaja. Predlagatelj kandidatov za volilni okraj so stranke. Tu nima volivec praktično nobene možnosti

sistema, dovolj dodelanega in se to potem banalizira z manjšim volilnim pragom. Par stvari je še odprtih. Zdaj, kako pač osvestiti volivce ali pa omogočiti volivcu, da izrazi svoj glas. Veliko vprašanj je odprtih. Eden od teh je število volišč. Mi smo priča temu, da se z vidika racionalizacije volišča v manjših okrajih ali pa podeželskih okrajih zapirajo. Ta volivec zagotovo nima enake možnosti ali pa niti približno enake možnosti kot kakšen drugi, ki ima, ne vem, za vsakim vogalom volišče. Mislim, da je bilo v enih desetih letih zaprtih 400 volišč. Niso bila to volišča v velikih mestih, ampak po periferiji, po podeželju in tam se je tudi bistveno vplivalo na volilno udeležbo. Drug način ali pa problem, kar zadeva vpliv volivca, je nadzor nad predčasnimi volitvami in nad volilnimi skrinjicami v času predčasnih volitev, tudi vse odprto, nerešeno. Na ta vprašanja je bilo večkrat opozorjeno, na te probleme, odziva ni in tudi zakon, ki ste ga pripravili tega, volilni zakon tega ne rešuje.

Z radikalno čistko na RTV najbrž ne. Ključen moment ali pa za usmerjanje volivcev je tudi medijsko poročanje, so tudi mediji. Bistven za nas je javni medij. In zdaj, če vi tam imate zaposlene ljudi, ki so politično profilirani, in to tudi kažejo da so taki, potem je to velik problem. Naslednji problem tega javnega medija je tudi odnos do posameznih, ne vem, dogodkov. Imate recimo 10000 protestnikov stranke upokojencev, Ruparjeve, praktično ni, ali je samo omemba, na drugi strani pridejo tam trije iz Glasa svobode, je ves medijski sistem usmerjen. S tem se enostavno tudi usmerja, predhodno usmerja politiko in tudi usmerja, bom rekel, percepcijo ljudi do posameznih problemov. Tako da, jaz mislim, da so stvari ta trenutek premalo dodelane, da bi ta predlog podprl. Je pa varianta, zdaj, če želite res vpliv volivca na volitve, na rezultat volitev je možen večinski sistem. Tam se stranka pravzaprav marginalizira, da dober predlog lahko dobi, če da slab predlog zagotovo izgubi. To je lahko smešno za nekoga je tu. Ampak glejte, na olimpijskih igrah je ravno tako, dajejo medalje za štiri leta. Tisti, ki zmaga, dobi zlato. In države imajo, marsikatere države, imajo tudi večinski sistem volitev, ki ni slab, ne vem, tudi države z uveljavljeno demokracijo, tudi z uveljavljeno demokracijo. In jaz mislim, da bo prav, da preden se karkoli lotevate na tem področju, da bi mogoče še kakšne druge teme paralelno odprli in našli na njih ustrezne odgovore. Ker samo to, da se bo radikalno zmanjšalo, naredilo radikalne redukcije volilnih enot in ukinilo volilne okraje, njih pa kandidiralo kogarkoli pač ne zagotavlja ustreznega odgovora na vse to. Toliko mogoče v tem delu. Najlepša hvala.

dva odziva na razpravo, ker je bilo nekaj neresnic rečenih. Prva je bila ta, da se, in citiram: "radikalno manjša število volilnih enot". Volilnih enot je trenutno 8, **34. Zdaj si pa to razlagate kot si želite. Seveda gospod Tanko želi manipulirati in govori, da je 88 okrajev in računa na to, da vi ne veste razliko med okrajem in enoto, ampak vem, da jo državljanke in državljani vedo, tako da sam izpostavljam, take stvari, si vse dopustijo ljudje govoriti. Druga zadeva, ki bi pa rekla glede razprave, pred mano je pa ta, da je tipična taktika zelo avtokratskih voditeljev, mnogi to pripisujejo recimo Putinu. Dobi eno temo, na katero ne ve odgovora ali pa tudi, če ve, kajne, pač noče povedati državljankam in državljanom, kakšno ima stališče. In potem govori o vsem drugem. Danes smo zdaj poslušali o voliščih, o medijih, o nadzoru nad predčasnimi volitvami, vse razen tega, da bi se opredelili do preferenčnega glasu. Bom pa rekla, da v tej poplavi drugih informacij, se sicer strinjam z idejo glede diaspore in z idejo glede prestopništva in jaz upam, da bo kolega Tanko oblikoval svoj, svojo novelo, ki bo te zadeve naslovila, ker to absolutno ni ovira, da vi pač, ker zaznavate vse te dodatne probleme, popravite zakonodajo, kot menite, da je prav. Tako, da jaz se veselim, da bomo to obravnavali v prihodnje in lahko diskutiramo o možnostih, da se predvsem ti dve vprašanji, no, jaz tudi mislim, da bi se potencialno dalo izboljšati, predvsem Slovence po svetu, da se jih bolj vključi na nek naključen način, kot zdaj, da se šteje njihove glasove, ampak da se to nekako uredi. Moja kolegica je drugače delala tudi magisterij na to temo, morda bomo bomo že v podmladku začeli s temi debatami. Danes glasujemo o začetku postopka, torej ali naj se začne postopek, da o tem predlogu 18 volilnih enot, v vsaki volilni enoti pet poslancev, razpravljamo naprej, da razpravljamo tako o ustavni spremembi kot predloženemu zakonu. In slišali smo od štirih poslanskih skupin, da to podpirajo, peta, ki pa je dejansko vsebinsko to podpirala in sama predlagala, je danes se sicer opredelila, da ne bo tega podprla, ampak do glasovanja je še vse odprto. Rečeno je bilo večkrat glede časa. Kolegica Janja Sluga je že dobro odgovorila na te opazke. Sama bi dodala samo še to, kar je gospod Horvat neštetokrat navajal, da, kaj pa, če bodo predčasne volitve, kako grozna zmeda bo to? Obstaja možnost seveda, da navedemo prav prav letnico v prehodnih določbah, 20, 30, na primer, če bi ga to bolj pomirilo in to absolutno je možnost in mi smo temu odprti, tako, da če danes dopustijo, da gre zadeva naprej, je to na mizi in je v bistvu ta pomislek odveč. Poleg tega nismo seveda od manjše opozicijske stranke slišali nobenih vsebinskih protiargumentov, ker jih dejansko nimajo, ker so oni to predlagali. Od stranke SDS pa tudi nismo slišali kaj veliko vsebinskih argumentov, bolj postopkovne. Gospod Tanko je veliko poskušal dajati iz konteksta. Pa tole je še rekel, kar res nasprotujem; predlogi za spremembo ustave so tolikšni, da se dogaja napad nad Ustavo. Mi, poslanke in poslanci smo ustavodajalci, to je naša pravica in dolžnost, da predlagamo spremembe Ustave, če menimo, da se mora ta spremeniti v koraku s časom in to, da smo mi demokratično začeli postopke v Državnem zboru, ne more biti označeno za napad na karkoli. To, da se pa sprejema recimo neke podzakonske akte brez podlage v zakonih, ki so v neskladju z Ustavo, to pa bi veliko hitreje lahko označili za napad nad Ustavo. In da ni bilo z besedico omenjene Nove Slovenije v predlogu. Nova Slovenija je ta zakon javno predstavila medijem in nismo niti želeli, jaz nisem želela omenjati v predstavitvi predlagatelja, ker dejansko to, predlog se ne gre o Novi Sloveniji. Predlog je o uvedbi preferenčnega glasu in o tem, kako bomo poslanke in poslanci dosegli zadostno večino, da se bo uvedel. Mi smo kot največja koalicijska, koalicijska stranka, seveda takoj po tako prepričljivem, prepričljivi potrditvi na referendumu, sklicali posvet, predsednik Vlade ga je sklical, tam smo se pogovorili, SDS je bil tam zelo jasen, da nekako še niso preboleli tistega referenduma, 1996-ega leta in posledično spremembe Ustave.

podpira preferenčni glas. Navedli so več različnih točk, kjer so njihovi, njihove ideje o idealni uvedbi odstopale od naših in ravno zaradi tega je predsednik Vlade rekel, predstavite tisti predlog, ki bi bil za vas sprejemljiv. To je z mojega vidika logična poteza, ker če jasno ne opredeli tisti, ki bo jeziček na tehtnici, kaj bi bilo za njih sprejemljivo, potem se lahko pogajamo v nedogled, posebej v takih občutljivih političnih razmerah, in se bo vedno našel en, majhna ena sprememba, ki pa bo razlog, da pač spremembe ne bodo podprte. Skratka pred nami je sprememba Ustave, ki povečuje poslance za dva, zato ker je to edina matematika, ki omogoči tako veliko število volilnih enot. Kolega Zrim je omenil 22. To mu je že korektno poslanec Horvat povedal, da ni mogoče, ker po po ustavni teoriji, če imaš štiri poslance ali manj na listi, je to že de facto večinski sistem in ni niti v skladu s tem, kar razumem, sam zagovarja, kar je proporcionalni sistem. Tako da 22 volilnih enot je preveč. Tudi zato, kakor smo mi razumeli Novo Slovenijo, so se oni odločili za teh 18. Mi smo to pripravljeni podpreti. Zdaj nazadnje smo na prejšnji seji imeli en predlog ustavnih sprememb, ki jih je predlagala Nova Slovenija, pa jih potem se naknadno odloča, da jih ne podpira. V stališčih so tak predlog podprle štiri stranke in danes je situacija ista, tako da bomo videli. Takrat si je premislila SDS, mogoče si pa danes premisli Nova Slovenija. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Repliko ima kolega Tanko, izvolite. Hvala lepa. Zdaj mislim, da me ni gospodična prav razumela. Če mi iz 88 volilnih okrajev pridemo na 18, pomeni, da, da ukinemo vmes okraje, vmes meje med okraji in bomo tri ali štiri okraje združili. Lahko rečete temu volilna enota, lahko pa volilni okraj, saj je čisto vseeno, s katere strani na to pogledate. Je res, da gre z 8 na 18, ampak gre tudi iz 88 na 18. In tam bo problem. Drugo, kar je, pa moram oporekati. Jaz sem govoril o vsebinskih razlogih, govoril sem, da ni zajeta diaspora, govoril sem, da ni bilo povedano na referendumu o tem, da se bodo volilni okraji ukinili v primeru preferenčnega glasu. Povedal sem, da zakon ne ureja prestopništva med mandatom oziroma ta sprememba Ustave. Povedal sem, da bo še vedno imela ključno vlogo stranka, ki bo delala liste in tako naprej in tako naprej. Jaz se nisem spotikal čisto nič v proceduralne zgodbe, povedal sem pa več vsebinskih razlogov, ki so ostali odprti in jih tudi v spremljajočem tekstu, ki ste ga priložili kot spremembo zakona, ni noter, kar je po moje pomanjkljivosti in kaže na to, da vi tega predloga niste premislili z vseh vidikov. Tudi prag ostaja, kar pomeni, da bodo prišli noter poslanci z zelo nizkim rezultatom in stranke z zelo nizkim rezultatom.

In tudi dilema zakaj ne, večinski volilni sistem kot alternativa temu. Zdaj kombiniran volilni sistem še vedno pomeni šišmiš, nepregleden je. Nemčija ima navzgor ali pa navzdol odprtega, nima fiksnega. In tudi pri nas bi potem lahko na nek način variiralo število poslancev Državnega zbora, če bi se uveljavil kombiniran volilni sistem a la nemški, kot ga nekateri zagovarjajo, ne bi bilo fiksno število poslancev. In to so pač razmisleki z moje strani. Kako vi razmišljate, je vaš problem, ampak te stvari so zagotovo pri tej spremembi ostale odprte in nedorečene. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima kolega Andrej Poglajen.

predlagatelja problematično. Kajti, glejte, sam prihajam iz volilnega okraja, kjer je bilo od leta 1991 ukinjenih 30 volišč. 30 volišč. To pomeni, da oseba, ki je lahko imela prej, dejansko, ne bom rekel, čez cesto volišče, se sedaj mora voziti 10 kilometrov stran ali pa 5 kilometrov stran, da odda svoj glas. Kako je to uveljavljanje ustavne pravice aktivnega in pasivnega udejstvovanja na, bom rekel, volitev, voliti oziroma biti izvoljen, kar tudi narekuje Ustava. Zdaj, danes so bile velikokrat omenjene evropske volitve. Glejte, spoštovane in spoštovani, tisti, ki pri tem predlogu spremembe volilnega sistema dajo v primerjavo evropske volitve, očitno ne ve, o čem govori. Zakaj? Glejte, evropske volitve Imamo v bistvu državo, ki ni razdeljena na nobeno volilno enoto, imamo celotno državo in vsak državljan lahko za vsakega kandidata na listi odda glas in ni teritorialno omejen znotraj države, se pravi, voli se predstavnike Slovenije v Evropskem parlamentu. Se pravi, totalno drugačen koncept, kot ga imamo pri volitvah v nacionalni oziroma slovenski parlament. Se pravi, iz tega vidika govoriti, da za to potrebujemo preferenčni glas, ker je efektivno uporabljen na evropskih volitvah, se mi zdi kontradiktorno s tem, kar je dejansko praksa, kar je realnost tudi na državnozborskih volitvah. Pa, ko smo že pri preferenčnem glasov in dajanju pomenov le tega. Poglejte malo rezultate z evropskih volitev, oseba, ki je bila četrta po številu preferenčnih glasov ni danes evropski poslanec seveda zaradi tega pač, ker njegova stranka ni presegla zahtevanega števila glasov za vstop oziroma za preboj v evropski parlament. Toliko o tem, kako vi dajete poudarek na preferenčni glas, kakšna je pa realnost, potem samega preferenčnega glasu? Pa sem, bom rekel, samo uporabljam tudi sam, kadar to le mogoče na lokalnih volitvah ali na evropskih preferenčni glas, ampak zavzemanje se za drugačen, bom rekel, model slovenskega volilnega sistema mora biti v skladu s specifikami, ki jih prinaša pač volitev v nacionalni parlament. Naslednja stvar, referendum. Ali ste na referendumu slovenske državljanke in državljane vprašali ali želijo dva dodatna poslanca? Povejte mi, ali ste jih vprašali? Ali je o tem potekala javna razprava? Celo to, referendumski dan ste postavili na isti dan z evropskimi volitvami, verjetno za to, da bi se pač teme, ki so bile na referendumih takrat obravnavane nekako naredile bolj marginalne ob tem pa bi si, to je moje mnenje, določena politična opcija, ki je večinski predstavnik v koaliciji, poskušala povečati volilno udeležbo. Na žalost, kot vidimo, tudi ta rezultat takrat na evropskih volitvah in tega ni oziroma na srečo in tega ni prinesel. Zdaj pa malo, bom rekel, pregleda samega predloga predlagateljice. po tem, kar mi predlagamo, če pogledamo malo, si upam reči z matematičnega vidika, ne bomo imeli po tem predlogu pet poslancev recimo na 95000 državljank in državljanov Republike Slovenije. Danes imamo enega poslanca na 19000 prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije. Matematično je seveda to enačba, ki je enaka, kar pa nam matematika ne pokaže. Je pa to, da se s tem izgublja zastopanje v Državnem zboru s strani lokalnih skupnosti oziroma pač določenih predelov Slovenije. Poglejte, čisto teoretično, spoštovana predlagateljica. Jaz mislim, da ima nekdo, ki kandidira v okraju z manj volivci, ima ta glas večjo težo, po vašem, po vašem predlogu, kot nekdo, ki kandidira v kraju, kjer je pač več volivcev. Se pravi, recimo tukaj lahko naredimo primerjavo, mislim, da po ureditvi, ki je predlagana. Primer bi bila celjska volilna enota tista, ki bi imela največ volivcev v primerjavi z eno izmed tukaj ljubljanskih, ki jih ima približno 10000 manj. Se pravi, ne govorimo o enakosti glasu med posamezniki znotraj slovenske oziroma države oziroma **37. TRAK: (NB) – 13.00** (Nadaljevanje) državljankami in državljani. Kaj pa to še prinaša, kar vam poslanci koalicije oziroma predlagatelji ne bodo povedali, pa je drastično centralizacija. Poglejmo sedaj čisti primer, nekdo, ki prihaja iz manjše občine, z manjšega predela znotraj ene izmed teh 18 volilnih enot, ki jih predlagate, bo imel na podlagi vseh življenjskih faktorjev, se pravi prepoznavnosti, možnosti izpostavljanja in tako dalje, drastično manjšo možnost za izvolitev. In kaj to prinese na koncu končni rezultat? Tukaj bo v tej zgradbi, v tej stavbi, v tej dvorani boste videli le predstavnike iz večjih predelov oziroma številčnejših predelov Slovenije, medtem ko tisti, ki prihajamo malo bolj iz podeželskih predelov oziroma manjših po številu prebivalcev občin občin ne bomo več tukaj imeli možnosti predstavljati naše sokrajanke in sokrajane. Glejte, res je, da slovenska Ustava diktira to, da smo poslanci predstavniki vsega ljudstva, vendar potrebno je poudariti to, da nas izvolijo prebivalci znotraj našega trenutnega volilnega okraja in mislim, da vsak, vsak poslanec, ki ima, ki nosi kaj odgovornosti do teh ljudi, bo v Državnem zboru kot eno izmed primarnih nalog postavil to, da zagovarja problematike, interese in vse ostalo, kar pride znotraj tega okraja, kjer je izvoljen. Seveda pa, kot še enkrat poudarjam, je Ustava tista, ki nam diktira, da delujemo v interesu, in da smo predstavniki vsega ljudstva. Se pravi, govorimo o močni centralizaciji, ki je ta volilni sistem prinaša, kar pomeni še enkrat izguba, izguba glasu za določene predele Slovenije v tem Državnem zboru. In meni se zdi to zelo problematično. Glejte, v nacionalnem parlamentu, v slovenskem parlamentu mora biti zastopanost, tudi geografsko gledano, dosti bolj dorečena oziroma mora biti usmerjena v to, da ima praktično vsak del Slovenije, tudi znotraj Državnega zbora osebo, ki bo izpostavljala tudi problematike iz okolja, ki prihaja. To na žalost po tem predlogu ne bo mogoče oziroma se tega ne zasleduje. Vplivu političnih strank in to mi je zelo zanimivo, ko se izpostavi, ko politična stranka oziroma predlagatelj, ki prihaja iz politične stranke, izpostavlja, da politične stranke pa ne bodo več imele takega vpliva na to kdo bo izvoljen, kdo pa ne. Poglejmo za primer, kolegica Tacer, kot predlagateljica, mislim da se boste strinjali z mano, da vi kot aktualna poslanka, ki je izpostavljena, ki deluje aktivno v Državnem zboru, ima dosti večjo možnost, da pridobi preferenčni glas. Kot nekdo, ki v tem zboru svoje pozicije pač ni zasedel oziroma ni član tega zbora. Se pravi, uvajate to, da je nekdo, ki je aktualen, poslanec, ki je aktualno, bom rekel, dosti bolj izpostavljen, ki ga politična stranka sama dosti bolj izpostavlja, dobiva avtomatsko prednost, kajti ljudje bodo rekli, glejte, ne ta posameznik izpostavljen, poznam ga, recimo s televizije in tako dalje in ta posameznik bo na podlagi tega nabral večje število preferenčnih glasov, glasov kot nekdo drug. Tako da, ne govoriti, da s tem zmanjšujete vpliv političnih strank, ne. Kajti tudi če pogledamo sestavo list, tudi sedaj v samem predlogu nikjer nisem videl, da je posameznik, ki kandidira znotraj posamezne volilne enote, kakor jih vi predlagate, vezan je tudi, da ima stalno prebivališče v tej volilni enoti. Noben ni, se pravi, vezan na to, da kandidira tam, kjer je doma. Se pravi, kaj pomeni to, pomeni to, da recimo izračun po, bom rekel, političnih razdelitev oziroma razdelitev političnih točk, bom rekel, na podlagi anket ali drugega javnega mnenja bo pokazal, da bo določena stranka v nekem okraju dobila dva poslanca od petih in oziroma volilni enoti, se opravičujem, da me ne boste tako za besedo vzeli kot kolega Tanka, in pridemo do tega, da ta stranka bo lahko vnaprej kalkulirala koga bo postavila, da kandidira v tej volilni enoti. Se pravi, moč političnih strank ostaja z enega vidika, z vidika reprezentativnosti podeželja oziroma manjših občin, s tem celo povečujete, in na podlagi tega se mi še enkrat zdi nekako skregano. Z logiko, da govorite o zmanjšanju vpliva **38. TRAK: (TB) Tukaj lahko pride kmalu do tega, da večina, številčnejša večina, predlaga, prevlada nad manjšino. Kaj mislim s tem kajne? Profesor doktor Ernest Petrič je enkrat v enem izmed intervjujev dal(?), da je čar demokracije ravno to, da večina ne zlorabi svoje možnosti preglasovanja, prevplivanja na manjšino, vendar da med manjšino in večino vedno pride do konsenzov, ki so delno sprejemljivi za obe dve skupini. In glejte, ne, se pravi, s tem predlogom, kar ga sedaj predlagate, bo prišlo do tega, da pač bo še enkrat koncentracija glasov močno povezana s koncentracijo populacije ljudi, kjer pač, v katerem delu volilne enote oziroma volilne enote, pač bo več, večja masa ljudi in na podlagi tega se bodo tudi delili preferenčni glasovi. Glejte, in če mi ne verjamete, poglejte, prakse iz tujine, kjer imajo to možnost, kjer imajo možnost tako glasovati in videli boste, da tam predstavnikov s podeželja praktično več ni. Če pa bi hoteli zasledovati, tako kot sem uvodoma omenil, ko omenjate same evropske volitve, če bi hoteli aktivno zasledovati samo voljo preferenčnega glasu, potem pa ukinite vse volilne enote, predlagajte eno volilno enoto in bomo imeli celotno državo, možnost izbirati kogarkoli, kjerkoli bo kandidiral, to je absolutno moč preferenčnega glasu. To, kar pa sedaj predlagate, še enkrat, pa je odvzemanje moči podeželju. Nadaljevanje, po eni strani, še večanje moči političnim strankam in centralizacija samega, možnosti vplivanja na politično dogajanje

Zdaj, jaz imam srečo ali pa nesrečo, da sem hodil na fakulteto, kjer smo se kar veliko ukvarjali z volilnimi sistemi. Ne samo s tem bolj ponesrečenim v Sloveniji, ampak tudi v tujini. tujini. In večkrat je bilo s strani profesorjev, pa tudi ustavnih strokovnjakov, rečeno, da volilna zakonodaja se ne spreminja po tem, ko se pripravljaš na naslednje volitve, ampak se volilna zakonodaja pripravlja v času, ko je mir pred volitvami. Skratka, morda zanimiv predlog za koga, ampak z veliko napakami, kupčkanjem in nedodelanih predlogov. Tukaj se ne bom spuščal v to, ko so nekateri rekli, da se v tem mandatu Ustava veliko spreminja. Poznam pa kar nekaj ustavnih strokovnjakov, ki še vedno trdijo, da velja, da Ustava se spreminja s tresočo roko, ne pa glede na to, kdo je na oblasti. Naslednja stvar je, sicer je danes nek pingpong, kdo je predlagatelj tega predloga za začetek postopka za spremembo Ustave, ampak podpisani so predvsem poslanci Gibanja Svobode. V bistvu mene to veseli, da, bom rekel, pridejo pa nič slabega ne mislim, novi obrazi s tem predlogom, ampak malo me moti, da pa le pridejo s tem predlogom, na plano, stranka, ki ni imela poguma, da bi v predvolilnem času dala kandidate z imenom in priimkom in z njihovimi, našimi obrazi, na plakatna mesta. to predlaga stranka enega, rekli smo mu celo sončnega kralja, ki je bil vsepovsod na plakatih, o vseh ostalih kandidatih pa se skoraj ni govorilo, govorilo se je le morda o tistih zanimivih medijskih kandidatih, ki naj bi bili neka dodana vrednost glede na to, s katerega področja prihajajo. In predstavniki so danes sami zapisali, da ostajajo upravičeni pomisleki velikega števila poslancev, da se bo ljudstvo, ljudsko zastopstvo po ukinitvi volilnih okrajev še bolj do danes(?) skoncentriralo zgolj na kandidate, ki so znani na širšem območju, se pravi vsaj na nivoju sedanje volilne enote ali celo v vsej državi, izvoljivost kandidatov s podeželja in iz manjših krajev pa se bo močno zmanjšala. **39. Ta predlog te spremembe še vedno nagrajuje stranke z enim močnim predsednikom in nagrajuje stranke, ki se večinoma, kar je izkušnja iz zadnjih mandatov, ustanovijo par mesecev pred volitvami, ko ni terenske baze, ni terenskih kandidatov. In dogajalo se bo, tukaj se strinjam s svojim predhodnikom, da verjetno tam leta 2026 bo približno, jaz si drznem reči, dve tretjini poslancev že iz mestnih občin. Kljub temu, da želite povečati število volilnih enot ali pa okrajev, skratka 18 bo nekih kriterijev, kje se bodo poslanci izvolili, to pa ne ukinja centralizacije in se še bolj zmanjšuje vpliv kandidiranja oziroma možnosti kandidiranja poslancev iz manjših delov države. Pa morda samo medklic. Ja, tudi sam sem zagovornik tega, da bi se enkrat resno pogovorili tudi o volilnem pragu. Na drugi strani pa sem zelo z zanimanjem poslušal, češ kako moramo, kako naj bi vsi spoštovali koalicijsko pogodbo, s čimer je začel tudi predstavnik Vlade na seji matičnega delovnega telesa: koalicijska pogodba je zavezala koalicijske stranke k uvedbi bolj demokratičnega volilnega sistema. Ampak po mojem osebnem mnenju ta sistem, ki ga predlagate, ni bolj demokratičen. Podpiram pa, da včasih pa le pogledate vašo koalicijsko pogodbo in vidite, kaj vse niste naredili oziroma kaj vse ste naredili v nasprotju z volilno zakonodajo. In nenazadnje kar naenkrat je potreba po spoštovanju posvetovalnih referendumov strani podobne politične grupacije, ki je v preteklosti večkrat spodkopala ne samo posvetovalni ampak tudi zakonodajni referendum. Zdaj, glede centralizacije in pa glede moči strank po mojem mnenju s tem predlogom zakona se nič ne spreminja. Še vedno bodo stranke tiste, ki bodo kadrirale kandidate in tega se ne ukinja, tega se ne spreminja. Zdaj, glede izvoljivih in ne izvoljivih okrajih, o čemer pišete, da naj bi bili stranka vnaprej poznani izvoljivi inneizvoljivi volilni okraji, zdaj, sam prihajam iz volilnega okraja, kjer je imel v zgodovini SDS poslanca. Ampak zakaj je imel SDS v Sevnici poslanca? Zato, ker so naši člani, predvsem pa moji predhodniki delali, ne zato ker se je pojavil nek kralj s stranko in je rekel, Tomaž, ti boš kandidiral, ampak zato, ker so tudi v preteklosti že bili kandidati, ki so bili prepoznani in so delali in je članstvo delovalo. Zato jaz zelo težko poslušam o izvoljivih in neizvoljivih volilnih okrajih. Jaz trdim, da za vsako stranko je vsak okraj lahko izvoljiv, če ljudje tam delajo v skladu z nekimi svojimi vrednotami, željami in z nekimi skupnimi cilji. Včasih sem poslušal mantro: na Primorskem SDS ne more imeti kandidata. Ob dobrem delu sem prepričan, da lahko marsikateri volilni okraj tudi znotraj primorske regije lahko dobi poslanca, ki ga do sedaj ni imel, če sta le želja in volja do dela prava. Tako da tega se niti ne spreminja, še vedno bodo stranke kadrovale in še vedno bomo imeli enote, če želite, teh 18 enot, kjer bodo lahko poslanci manj ali bolj izvoljivi. Naslednja stvar je bila razprava glede tega, da naj štejejo glasovi in ne procenti.

Pa jaz prihajam iz občine, ki je med večjimi občinami, ampak nismo mestna občina. Pa si bom drznil tukaj ponazoriti primer mojega, sicer ne strankarskega kolega, ampak posavskega kolega. Matjaž Han prihaja iz Radeč, bil je župan, bil je vodja poslanske skupine, minister je, v gospodarstvu je delal. Kakšne možnosti bo imel Matjaž Han na izvolitvi po tem primeru? Ne bo jih imel. Zakaj? Zato ker so ljudje lokalpatrioti. Kljub temu, da bo v tej volilni enoti, kamor bo spadal kolega Matjaž Han ali pa vzemite kogarkoli izmed sebe, ki prihajate iz manjših krajev, kako bo on nekoga prehitel, če lahko dobi na svojem, bom rekel, domačem terenu skoraj vse glasove? Bo v nekem večjem kraju en soliden kandidat z megafonom dosegel večji radius volivcev kot pa Matjaž Han. In tega mi ne bo nihče prepričal, da ljudje niso oziroma nismo lokalpatrioti, da radi volijo ljudi, ki jih imajo, po domače povedano, na dosegu roke, da ga lahko v na sejmu, v kavarni, v restavraciji ali pa skoraj doma na njegovem pragu pocukajo za rokav in ga prosijo: Ti, Tomaž, Matjaž ali pa kdorkoli rabimo, da izpostaviš tudi v parlamentu določene probleme, ki se ne dotikajo samo tistega kraja, ampak se dotikajo tudi nekih nekih vrednostnih ali pa ostalih konceptov o katerih razpravljamo tukaj v Državnem zboru. Tako da to, kako vi govorite, češ, prepoznavnost bo za boljše. To je lahko samo za tiste stranke, ki nimajo terenske mreže pa še tukaj opozarjam na primere, ko lahko zelo prepoznavni, zelo dobri, če želite. Kandidati in poslanci nimajo šans v svojem volilnem okraju oziroma po novem v volilni enoti, kjer bo prišel podobno soliden kandidat, ne prepoznaven, ampak z večjim kadrovskim bazenom volivcev za seboj in bo z lahkoto prehitel dobrega kandidata, ker se bo štelo število glasov, ne pa to, kar je sedaj število procentov, ki jih je posamezen kandidat dobil. Samo poglejmo strukturo sedanje sestave Državnega zbora, ne rabimo iti v sestavo prejšnjih mandatov, ko se včasih sprašujemo, koliko je nekdo dobil glasov in koliko je nekdo dobil procentov. Pa se ne rabimo osredotočiti na različne stranke. Samo znotraj iste stranke poglejmo, da ne bomo rekli, kako Levica ali pa kakšna manjša stranka je seveda dosegla manjši procent ali pa na primer kolegi iz Svobode, ki so dobili večje procente. še enkrat - kljub temu, da niso imeli poguma, ali pa časa v zadnji predvolilni kampanji. Dati. Imena in priimke in obraze na plakatna mesta. In kaj se sedaj dogaja? Da imamo še vedno poslance, ki jih ljudje ne poznajo po obrazu, poznajo jih morda z imenom in priimkom, ampak rečejo, kdo je to. Danes verjetno vsakdo od nas, ki je razpravljal, je nekje od spodaj na prenosu pisalo, tale in tale in ljudje nas prepoznajo. Ampak nekateri so nas prepoznali že prej, ker smo bili aktivni, pa ne samo na političnem področju, da ne bo problema. Imamo lahko uspešne gospodarstvenike, obrtnike, zdravnike, kmete ecetera, ampak ljudje rabijo nekoga, ki ga poznajo. Skratka, ta predlog je zanimiv, na žalost pa je nastal s preveč kupčkanja in ima preveč odprtih vprašanj, Da bi jih lahko v nadaljevanju postopka, logično, nekako dali v nek kalup, ki bi bil

Moram stopiti v bran svojim kolegicam in kolegom iz stranke. Mi smo imeli plakate, imam več slik pred svojimi, pred plakati mojih kolegic in kolegov, tako da dajmo se vsi fokusirati na svojo kampanjo in kako biti najboljši možni poslanci, pa bo v redu. In še zadnji direkten odziv je pa glede gospoda Hana, mislim, da je pa to absolutno najslabši primer, ker je pa znan na ravni države in ne dvomim, da bi bil izvoljen, kotira najvišje na najvišje na lestvicah priljubljenosti, tako da to bi se pa kar upala staviti. Ampak računam, da bodo njihovi kolegice in kolegi mu bolj stopili v bran. Vsebinsko pa želim poudariti, da res piše v začetku predloga tisto, kar je kolega Lisec citiral, ampak to piše kot ocena to ne piše kot dejstvo, da bi ta zakon prinašal težjo izvoljivost tistih iz manjših okrajev, manjših krajev v volilnih enotah. Dejstvo je namreč, da ko smo govorili o preferenčnem glasu v tem Državnem zboru, smo se pogovarjali o predlogih, ki smo jih dali v Državni zbor v prejšnjih mandatih in v prejšnjem mandatu je bil predlog z osmimi volilnimi enotami, torej da ostanejo volilne enote, tako kot so zdaj in da se uvede preferenčni glas. Nam se ta predlog je zdel dober in se nam ni zdel slab in tudi poudarjali smo in še vedno verjamemo, da ni za podcenjevati kandidatov iz podeželja in niso vsi taki lokalpatrioti, posebej pa ne v mestih, ta lokalpatriotizem znatno pade. Jaz osebno poznam, mislim v moji družini, ki so vsi iz izrednega podeželja, zelo bolj podeželsko skoraj ne gre, da jih tudi v večjih regijah, ker so nekateri zelo dobri v svojih zadevah, jih prepoznajo. In ne dvomim, da če bi kadarkoli želeli politično kariero imeti, tudi če bi bila v širši regiji, bi imeli enake ali pa boljše možnosti, da bi bili zbrani, ker imajo ugled in jaz ne bi podcenjevala podeželskih kandidatov. V vsakem primeru pa je ta predlog, ki je zdaj v proceduri, odziv na to debato in ravno zaradi tega se povečujejo število volilnih enot, kar pomeni, da sama regija volilne enote se manjša, jih je 18, in v vsaki je en nek regijski center. Jaz jih ne bom zdaj vse naštevala, ampak so zelo jasno opredeljene, tako da so primerljive na okvirno 95 tisoč volivk in volivcev. Tako da jaz bi samo rada rekla, da je ta predlog odziv na pomisleke glede kandidatov iz podeželja. Absolutno pa to ni zapisano noter, da mi zdaj to predlagamo zato, da bi imeli kandidati iz podeželja slabše možnosti. Tega si ne želimo in v bistvu to sploh ne verjamemo, da je res. Hvala lepa. Besedo ima kolega Žan Mahnič, izvolite. **ŽAN MAHNIČ (PS SDS):** Hvala podpredsednica, kolegice in kolegi. Zdaj, izgovarjanje na rezultat referenduma je lahko zelo relativno, ker vprašanje tam je bilo, ali ste za to, da se uvede preferenčni glas, Ki bi imel, zdaj ne vem kako je pisalo, odločilno kakšno izbiro volivca pri tem, kdo bo izvoljen v Državni zbor. Ampak hudič je vedno v podrobnostih, mi smo lahko za eno stvar, vprašanje pa je, kaj vse potem to prinese za seboj. In meni ne bo nihče oddal, če imaš recimo 18 volilnih enot, in da se voli tam pet poslancev, kar pomeni, da bo stranka predlagala pet kandidatov, da je to neka, neka velika izbira volivk in volivcev, če lahko izbirajo med petimi kandidati. Drugo je, če bi bila celotna Slovenija volilna enota in bi lahko med 88 kandidati nekdo obkrožil to je res velika izbira. In vprašanje, če so volivci vedeli, med koliko kandidati sploh bodo lahko odločali. Ali so potem mislili, da pač tisti, ki bo obkrožen in bo dobil največ, da bo tudi izvoljen, kar seveda ne drži in temu ni tako. Pri spremembi volilnega sistema. Je potrebno, vsaj jaz bi sledil temu, da je ne samo parlament, ampak da je vlada čim bolj učinkovita in operativna, beri, da imamo vlado, ki ima čim manj strank, da je v koaliciji čim manj strank. Tega pa brez dviga volilnega pragu ne moreš doseči. In če se spreminja volilni sistem, hkrati pa se tudi ne dvigne volilnega praga, na tem mestu nismo naredili nič. Sem pa v tem parlamentu že večkrat rekel, da sam tudi zagovarjam zmagovalni bonus kot ga imajo nekatere države. Zdaj, če si nekateri tako zelo želite preferenčni glas, mogoče v razmislek, zakaj pa ne bi recimo ohranili sistema takšen kot je, da se še vedno voli 88 poslank in poslancev, da ohranimo kraje, ampak da v vsakem okraju da stranka, ne vem, tri, štiri, pet kandidatov, na voljo. Potem imamo isto število poslank in poslancev, še vedno se voli tako, kot je, volivec bo obkrožil stranko, v okraju pa bo na eni stranki več kandidatov. Če želite preferenčni glas. S tem recimo daš nekaj ljudi volivcu na izbiro znotraj iste stranke, hkrati pa ohraniš tudi poslance na podeželju. problem je, da tudi na ta način, ne na ta vaš predlog, ne na to, kar sem jaz rekel, nekega večjega odločilnega vpliva volivci še vedno ne bodo imeli, ker je stranka tista, ki postavi kandidate. Stranka je tista, ki postavi kandidata in volivec lahko pač izbira med kandidati, ki so postavljeni s strani stranke. Jaz verjamem, da je volivcem všeč ta evropski način, se pravi, država lista devet kandidatov in enega obkrožiš. Potem pa pride do problema, kolegice in kolegi, jaz mislim, da ni stranke, ki se na evropskih volitvah ni soočila s tem. In jaz bom kar rekel, ne boj, mesarsko klanje, med devetimi kandidati. Zdaj si pa predstavljajte, da je takih 90, zdaj si pa predstavljajte, da je takih 90. Obrazložite mi, kolegice in kolegi, kako bo v takšnem sistemu, kot ga vi predlagate, potekala volilna kampanja? Se pravi, kako se bodo ljudje, kandidati iste stranke med seboj spopadali na terenu? Ja, seveda, glej, ne vem točno, mislim, da za mojo volilno enoto, kjer se voli pet kandidatov, sva dva aktualna poslanca, jaz in pa kolega Hoivik. Kako bo kolega Hoivik mene gledal, če bom jaz prišel v Škofjo Loko pa postavil štant zraven njega pa čez njega govoril, ne, ne, mene volite, on bo pa obratno delal. Dajte mi povedati, kako bo to izgledalo, ker jaz si predstavljam, da tisti, ki gre kandidirati, si želi biti izvoljen, drugače ne greš kandidirati ali pa vseh pet tam. Si predstavljate, pet ljudi, na enem štantu prepričuje vsak zase. Jaz si tega ne predstavljam. Koga kličejo župani? Jaz bi rad slišal od poslancev največje vladne stranke, pa tudi drugih, koliko imate recimo stike, stikov

Gor je čez 20 občin, a bi jaz potem od Kranjske Gore do, do Kamnika vse te probleme jaz moral reševati? Je seveda, ker je volilna enota. Ja, ga ni človeka, ki bi lahko to delal, ampak ker si največja vladna stranka predstavlja delo poslanca v smislu glasovalnega stroja. Ne pa tudi delo za reševanje lokalnih problemov, odpiranje vrat županov, na direkcijah, na ministrstvih, glejte, ga ni človeka, ki bi lahko delal z 20, 22, 23 župani in reševal problematiko lokalnih skupnosti, za katere smo tudi zadolženi in pa poklicani. Skratka, da ne govorim o finančnem vidiku, ne, da ne govorim o samem izboru kandidatov in pa da ne govorim o tem, da bo slej ko prej prišlo do tega, da bodo v takšnem sistemu res imeli možnost samo tisti, ki smo ste, so znani. Potem pa bomo imeli raznorazne influencerke v tem Državnem zboru, ne, ljubi bog pomagaj, že tisti video, ki jo vidiš gor na Instagramu, ne, te nekam prime, kaj šele, da jo bom potem tu poslušal. Hvala lepa.